Cijenjene gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo s radom 3. sjednice Hrvatskog sabora i sve vas srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam predsjednika Vlade gospodina Zoran Milanovića, potpredsjednike i nazočne članove Vlade, a mislim da su ovdje svi ili gotovo svi. Nastavljamo s radom prema utvrđenom dnevnom redu. - Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu, Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu: a/ Hrvatskih voda b/ Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost c/ Hrvatskih cesta d/ Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka e/ Agencije za upravljanje državnom imovinom, - Prijedlog Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu – konsolidirano,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 Raspravu su proveli matični Odbor za financije i državni proračun i druga brojna radna tijela. Izvješća ste primili na sjednici.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 da se istodobno predloži na smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna. Gore navedeni prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja. Dakle, sve je to u skladu sa člankom 38. Zakona o proračunu. S tim u vezi upozoravam da će u saborsku proceduru biti upućena samo oni amandmani koji su podneseni u skladu sa Zakonom o proračunu. Rok za podnošenje amandmana je do okončanja rasprave, za koju se nadam da ćemo danas ju i završiti. Članak 175. Poslovnika određuje da se ne može glasati o ponesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave. danas završimo do 24 sata da utorak, srijeda i četvrtak su rokovi za izjašnjavanje o amandmanima, pa onda bismo u petak mogli ići prema usvajanu proračuna. Molim predsjednika Vlade Zoran Milanovića da obrazloži prijedlog proračuna. Izvolite gospodine premijeru. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, imamo pola sata kao predlagatelji. Prvi dio od petnaestak minuta iskoristit ću ja, ostatak ministar financija. Naravno bit ćemo ovdje i tijekom rasprave po klubovima jer je to naprosto naša obaveza iz poštovanja prema svima onima koji imaju nešto za reći, a sigurno imaju nešto za reći. Prema tome, krećem uvodno sa ključnim sadržanim i političkim porukama barem kako ih ja i kako ih moja Vlada vidimo. Vrlo jednostavno. Proračun imate pred sobom, vidjeli ste ga, imate iskustva, nije vam prvi put. To je stvar politike odluke kojim ćemo pravcem krenuti. Po starom ne ide, taj model je iscrpljen. Novo, novo je nepoznato, izazovno, mutno katkada, nije jasno. Na nama je da u okvirima mogućega ponudimo određene promjene, jedan novi model za koji vjerujemo da će biti bolji i da će doprinijeti hrvatskom rastu, da će konsolidirati javne financije i da će Hrvatsku dovesti u jednu bolju poziciju ne spram međunarodnih kreditora, nego prema samoj Hrvatskoj i prema našim građanima. Naravno to uvijek svi govore, naravno uvijek svi žele reći i ponedirati na tome da je proračun i socijalan i razvojan. On ustvari kada gledate i ne može biti ništa drugo nego socijalan i razvojan, trećeg nema. Pitanje je koliko je socijalan, koliko je razvojan, koliko je to deklatorno, a koliko je to stvarno, koliko to daje nekakvu srednjoročnu perspektivu i o tome mi ovdje govorimo. Ne o tome kakve će učinke ove mjere polučiti sutra i za mjesec dana nego o tome što će biti za godinu dana, za dvije godine i za tri godine. Kriza koja drma Europu i svijet nije svakoga udarila na isti način. Nije svatko patio na isti način, nije svatko imao iste probleme ni 2009. niti danas. Zemlje koje danas stoje bolje koje su otpornije, koje su jače, koje su konkurentnije, te zemlje su sa promjenama započele prije više godina, ne 2009., ne nakon što je bankrotirao Lethman brothers 2001., 2002. Njemačka, njemačke reforme započele su početkom prošlog desetljeća. To nisu popularne reforme, na njima se ne dobijaju izbori. Tada vladajuća stranka Socijaldemokratska stranka je jedva uspjela nekako očuvati svoj status i formirati izbornu koaliciju sa konzervativcima sa Kršćansko-demokratskom strankom. Danas se vide rezultati te politike. Onda ona nije bila politički popularna i liberalno, neoliberalno, ultraliberalni zapadni svijet je gledao sa podsmjehom i podcjenjivanjem na to. Mogu navesti još nekoliko primjera nekoliko zemalja iz našeg okruženja Austrija, Nizozemska koje su bile ranije duboko reformirane zemlje. Danas te zemlje imaju najnižu stopu nezaposlenosti u ukupnoj radnoj populaciji, radno sposobnoj populaciji. Danas te države imaju uvjerljivo najniži postotak nezaposlenih među mladim ljudima između 18. i 30.godine života u grubo. To nije slučajno, to nisu rezultati prilagodbenih mjera od prije dvije godine, to je počelo prije deset godina. Nije slučajno da te države imaju 8% nezaposlenih među mladima kao što nije slučajno da druge države imaju do 50%. Nema ničega preko noći. I to je ta nova hrvatska paradigma, pri čemu mi nismo nikakvi veliki izumitelji, inovatori i ne prisvajamo si nikakvu veliku ideološku zaslugu. To je naprosto nešto što u ovom trenutku moramo pokušati učiniti. I drugi su to prije nas to pokušavali neki odlučno, neki manje odlučno. Pogledajmo kako danas Europa izgleda. Svi su do prije pet godina živjeli sjajno, imali rastrošne potrošačke navike, manje-više visoke deficite od prije dvije, tri godine unazad nikada nije bila jasnija razlika između onih koji rade po pravilima, koji znaju što hoće i koji su reformski nastrojeni I ovdje više neću u negativnom smislu izdvojiti niti jednu državu jer smo na pragu ulaska u EU. I da nismo to ne bi bilo najkorektnije. Ali pogledajte koliko se modeli razlikuju i kako EU nije panacea za uspjeh, biti izgovor za neuspjeh. To govorim u ovom Parlamentu u Hrvatskom saboru već nekoliko godina, sada je to apsolutno jasno. Na nama je da se opredijelimo i da odaberemo pravac kojim želimo ići, kažem po starom ne može i vjerujem da je to svakome u hrvatskoj javnosti jasno, a novo je drukčije. Mi smo rekli, obećali, dali svoj stav da ćemo u promjenama koje donosimo voditi itekako računa o tome da porezno opterećenje ne raste, da ukupno porezno opterećenje ne raste. Tek trebamo vidjeti kako će u praksi funkcionirati model koji ovdje predlažemo, koji smo predložili sa izmjenama poreznih zakona koji je Sabor usvojio prošli tjedan, kao i sa ovim proračunom za 2012. godinu. Mi vjerujemo da hoćemo. Vjerujemo da ćemo rasterećenjem gospodarstva kroz nekoliko mjera koje smo predložili, koje su ovdje usvojene, uz istovremeno očuvanje prihodne strane proračuna u onoj mjeri za koju smatramo da je potrebna, da ćemo postići taj učinak i da ćemo pokrenuti Hrvatsku. Rashodnu stranu je trebalo smanjiti po prvi puta. To smanjenje nije drastično, ali ono ključno pitanje gdje podvući crtu u smanjenju, u rezanju proračunskih rashoda je pitanje koje mori svakoga danas u Europi. Vidimo i nakon 2009. godine da su neke države nastavile imati dosta visoke proračunske deficite. Neke među njima nisu uopće članice eurozone, neke su se vrlo radikalno prilagođavale što vlastitim odabirom, što pod pritiskom Bruxellesa i međunarodnih kreditnih i financijskih ustanova. Rezultati su različiti. Neki su ponovno uhvatili rast, a neki nikako da izađu iz spirale recesije, čak bih rekao depresije. Kada smanjujemo rashode u proračunu koji i ovako, i onako zadire praktički u svaku drugu hrvatsku kunu, koji je sveprisutan, koji je svepotentan onda moramo dati odgovor na pitanje, ključno pitanje gdje je granica. Gdje je granica rezanja nakon koje Hrvatsku guramo u depresiju, nakon koje proračun koji mora imati razvojnu ulogu prestaje biti ono što bi trebao biti i postaje ustvari samo jedna obična blagajna, a blagajna nije isto što i proračun. Blagajna je jedno mjesto gdje se fizički pohranjuje nešto što je vrijedno, novac, za razliku od trezora gdje mogu biti i druge dragocjenosti. Dakle ta blagajna je najtužnije kada postane samo blagajna. Kada je u razvojnoj funkciji onda je ona račun, onda je ona nekakvo sredstvo iz kojega se ulaže i financiraju prave stvari. Nema čarobnog štapića. Mi vjerujemo da upravo ovo, ona točka gdje štednja ima smisla i istovremeno ona točka gdje će se vidjeti razvojni rezultati. Naglasit ću ovdje još nekoliko stvari. Nismo željeli i mislim da nismo pogodovali niti jednoj interesnoj skupini. Proračun je golem, u njemu se prepoznaju mnogi, regije, pojedinci, interesne skupine, cehovi, poljoprivredni cehovi, rekao bih čak s legitimnim pravom jer su mnogi na to naučili. Ne možete ljudima zamjeriti ako slijedom zakona koriste određena prava koja im se daju zdravo za gotovo. Te navike treba mijenjati. Mi svoje navike moramo mijenjati. Ovdje smo u Saboru, reći ću mi mada mi više nismo formalno članovi Sabora ali smo svi u biti jedno šire tijelo, ukinuli zakon odnosno povlaštene uvjete po kojima državni dužnosnici idu u mirovinu. Ali to fiskalno ne znači ništa, to je malo, to je samo naša poruka da više ne može po starom. Kada smanjujemo rashodnu stranu proračuna onda šaljemo poruku da više ne može po starom. Hrvatska se u prve dvije godine krize naprosto nije mogla odlučiti da smanji rashode proračuna. Neke države su to u startu prepoznale kao veliki rizik i napravile zaokret, velike zaokrete. Neke države odnosno bolje rečeno neka društva, neke političke zajednice na to nisu spremne ni dan danas i izgovore za svoje probleme za koje su uglavnom sami krivi traže drugdje. Ja Hrvatsku vidim u sredini, ali kad kažem u sredini to ne znači da ih vidim u nekakvoj mediokritetskoj žabokrečini nego u sredini razuma i u sredini pravih odabira. Niti radikalno rezanje, ali niti odbijanje da se suočimo sa stvarnošću, da na ovakav način dalje zemlju voditi ne možemo, da se opasno približavamo nekakvim općeprihvaćenih pragovima i standardima prihvatljivog duga i javnog i općeg duga i duga kućanstava i da naprosto moramo reći u redu. Tako je išlo neko vrijeme, dosegnuli smo određenu razinu blagostanja i nacionalnog proizvoda. Hrvatska je srednje razvijena zemlja nažalost predugo i da bismo to očuvali, samo da bismo očuvali u sljedećih par godina moramo zaokrenuti kurs. Za nešto više potrebno će biti puno više hrabrosti i vizije. Vjerujem da će je ova Vlada imati, da je već sada ima, ali ovo što sada radimo su mjere koje nas ne vesele. Dakle PDV je povećan, to svi znate i tu će biti kritika. Pa nitko nikada nije pljeskao povećanju nekog poreza, to je logično. Ali idemo vidjet šta je s druge strane, s druge strane su pokušaji da se rastereti poduzetništvo. Oni su iskreni, dobronamjerni, iskalkulirani jer nije dovoljno biti iskren i dobronamjeran, to često zna bit obična naivnost. I vjerujemo da će biti poticaj onima koji u ovoj zemlji u Hrvatskoj žele raditi i stvarati. Jer koliko god mi kolegice i kolege, štedjeli, koliko god pokazivali nekakvu pravovjernost prema međunarodnim financijskim centrima i naše jamstvo i njihovo jamstvo je samo rast. To je jedino jamstvo da ćemo dugove koje smo gomilali godinama moći vraćati, to je jedino jamstvo sigurnosti. Prema tome bez rasta, bez novih radnih mjesta, bez reći ću ovdje skoro 2 milijuna zaposlenih hrvatskih građana, radno aktivnih, aktiviranih, mi nemamo o čemu razgovarati. I to se točno vidi kao suza bistro i jasno koje zemlje su uspješne. To je uvijek u korelaciji sa razinom opće zaposlenosti. Ljudi rade, u sjevernim državama ljudi rade. Možda rade kraće radno vrijeme, nalaze razne modele, zapošljavaju žene po drukčijim modelima zapošljavanja, ali su svi aktivni, dakle svatko na neki način doprinosi. To je jedini put do blagostanja. Nema u modernoj povijesti liberalnih demokracija drukčijeg puta do napretka, do statusa visoko razvijene zemlje. Hrvatska je već 40 godina po svim klasifikacijama zemlja srednjeg dohotka. Trebalo nam je nekoliko desetljeća da dosegnemo tu razinu i od tada mi stagniramo, ne mičemo se s mjesta. Bio je rat, rat je strašna stvar i u biti neka vrsta opravdanog izgovora. Ali rat je završio i druge države su imale komunističku diktaturu i to pravu staljinističku diktaturu koja je trajala desetljećima. Zaokrenuli su kurs, idu drugim pravcem, mijenjaju se i to je tajna evolucije, mijenjanje. Ne uspijevaju najjači, najteži, oni sa najvećim mišićima nego oni koji su najinteligentniji, najprilagodljiviji i naravno koji u uređenom društvu igraju po uređenim pravilima takvu Hrvatsku želimo. Uređenu državu, državu gdje će se znati koja nagrada dolazi ako se pridržavaš pravila, ali i koja kazna dolazi ako ih se ne pridržavaš. Osvrnut ću se ovdje i na nekakve aktualne političke događaje koji su važni. Recimo prosvjedi jednog dijela poljoprivrednika i mljekara su važna stvar. Ne podcjenjujemo ih. Oni mogu biti politički motivirani, ali to nije krimen. Neka su politički motivirani. Oni nisu antidržavni. Ali upravo na ovom primjeru želim pokazati tu promjenu paradigme. Europska unija za početak ja znam, mislim da znam koliko je teško proizvoditi hranu, koliko je teško svaki dan ustajati, biti oko blaga, biti na mliječnoj farmi. Mislim da znam, mislim jer sam djelomično i porijeklom iz takve obitelji koja je težačka, iz siromašnog, pasivnog kraja. Pamtim to vrijeme. Moj djed je bio takav čovjek. Međutim, Europska unija u velikoj mjeri desetljećima financira svoje proizvođače u stvari da bi konzervirali postojeću razinu proizvodnje i proizvodili manje, da bi očuvali teritorij, da bi očuvali kvalitet tla. Tamo je na djelu hiperprodukcija. U Hrvatskoj mi ne proizvodimo dovoljno hrane. Nama hrane nedostaje. Stalno kukamo da je previše uvozimo, previše je uvozimo. Među ostalim i zato jer je nedovoljno proizvodimo. Dapače, prije svega zato i za to nam nitko nije kriv. Sami smo krivi. Imamo sustav poticaja koji je relativno izdašan. Koji su rezultati tog sustava poticaja? Veća proizvodnja hrane? Ne. Jednaka proizvodnja hrane, praktički jednaka. Dakle, te stvari moramo sami sebi objasniti. Ovdje nitko nije protiv poljoprivrednika, ali jesmo za čiste račune pri čemu ne kažem da itko vara. Ljudi samo koriste svoja zakonska prava. To sve piše u zakonu. Jesu li to dobri zakoni? E o tome želim doprinos svih i ljevice i desnog centra, desnice kako god da se zovemo. Mislim da na tim stvarima možemo bar postići nekakvo razumijevanje. Ulaskom u Europsku uniju stvari će biti malo drukčije jer ćemo se moći osloniti kako stvari sada stoje na izdašne poticaje i fondove po svim osnovama koje Bruxelles daje. Pitanje je koliko dugo će i to trajati i te stvari se mijenjaju. Nije isto kao što je bilo prije 30 godina. Ali ovdje želim naglasiti sljedeće. Ako nešto potičemo milijardama, ako potičemo jedan težak i relativno neizvjestan poduzetnički posao kao što je poljoprivreda, ali poduzetnički posao onda moramo svim ostalima u Hrvatskoj, a to su milioni objasniti što financiramo i s kojim povratom, koja je korist od toga. Koji je smisao poticaja? Ako nekome dajete poticaj u industriji, vidite tvornicu, vidite proizvodnju, vidite izvoz, vidite doprinos platnoj bilanci ako se to izvozi. Što vidimo ovdje? Očito o tome moramo razgovarati. Dakle, ljudska podrška nije sad lako bit na hladnome. Ljudi koji su vani i koji traže svoja prava, ali to je dio jedne šire priče o zajednici u kojoj živimo i koju financiramo na dosta neefikasan način i nije to od jučer i nije to od HDZ-a. Ali mislim da sa zadnjih osam godina neke stvari je trebalo mijenjati, a nije ih se promijenilo i sad smo tu gdje jesmo. O brojkama će govoriti ministar financija. Znate koliko je proračun realno smanjen. Možemo se sada objašnjavati je li to 3,4 milijarde kuna ili 4 milijarde kuna ali to je realno smanjenje rashoda. Netko će imati na nekoj stavci manje. Mislimo da bez toga ne ide. Spremni smo saslušati sve i saslušat ćemo uglavnom sve. Ja ovdje, dakle danas saslušat ću rasprave svih klubova, vidjeti ima li prijedloga koji su uklopivi u ono što smo mi uklopili kao amandmani naravno držeći se ovih numeričkih parametara koje zakoni propisuju. Ali i slušajući pozorno prirodu prijedloga, dakle ne samo broj nula koji stoji iza prijedloga. Ja ću vas tu moliti da odolite klasičnoj političarskoj boljci da zastupate kod ovog proračuna svoju užu zajednicu, da izbjegnemo taj parohijalni pristup da bismo se dopali susjedima, prijateljima i rođacima. Jer takvi amandmani u pravilu nikada ne prolaze. Idemo probati gledati širu stvar. To je jedini način da Hrvatsku počnemo izvlačiti iz krize. To neće biti lako, neće biti lako, bit će jako teško. Da je lako put bi već našli svi van. Nije lako. Velika Britanija ima i dalje, evo sad spominjem ima i dalje proračunski deficit od 9%. Nije članica euro zone. To je enorman deficit, tri godine nakon početka krize. Rezultata nema. Rast je krenuo, pa je opet pao. Zemlje koje su uspješne nisu uspješne zbog interventnih mjera, nego zbog dalekovidne i pametne, pa ako hoćete i drske politike prije sedam, osam ili deset godina. Ona je rijetko bila nagrađivana na izborima, ali danas su zemlje jače. To je sve što hoćemo – jaču Hrvatsku koja će biti neovisna, koja neće koja će razgovarati sa svima sa kojima treba razgovarati, ali koja se neće tresti i koja neće biti nesigurna u sebe kada joj dolaze predstavnici međunarodnih financijskih institucija i rejting agencija. Razgovarati da, ali da više ne ovisimo o tome i to koliki je rejting Hrvatske nakon nakon prve agencije koje su očitovale je važno. Ali ono što želimo da nam to sutra bude nevažno, da govore manje-više što žele, da ih slušamo, ali i da sami budemo puno više gospodari svoje sudbine i da sami potpuno autonomno donosimo mjere. Fiskalna suverenost za kraj je sva suverenost. Ako si gospodar svoje blagajne, odnosno ono vrednije svojih računa, ako s njima znaš gospodariti, ako znaš privređivati i stvarati, a to je više faza onda si neovisan i onda postaje puno manje bitno ima li te 4 milijuna, 5 ili 50. To je naš cilj. Dakle, fiskalno suverena zemlja, zemlja koja u Europskoj uniji neće biti ovisna o tuđoj pomoći, zemlja koja će se samostalno razvijati. Ali tu moramo krenuti od sebe i neke stvari mijenjati. Ovaj proračun, kolegice i kolege, upravo ta promjena. Nije idealan. Slušat ćemo vaše prijedloge i kritike, ali na kraju ćemo morati donijeti odluku jer politika se tiče prije svega odluka. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjedniku Vlade gospodinu Milanoviću. Sada bih molio gospodina ministra financija Slavka Linića da nastavi na izlaganje gospodina premijera. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Par riječi o tri najvažnije brojke o ovom proračunu, pa počnimo od prihoda koji se kreću za 2012. Oko 109 milijardi kuna. Ostaje upitno da li je moguće ostvariti takve prihode s obzirom na razne procjene koji govore o recesiji u našem okruženju i opasnosti da takav pad gospodarskih aktivnosti imamo i u Hrvatskoj. Pa čisto da bi mogli ocijeniti realnost 109 milijardi onu osnovnu karakteristiku tih prihoda, da u odnosu na prošlogodišnji plan oni rastu oko 600 milijuna kuna što je veći udio prihoda iz proračuna Europe, odnosno iz europskih fondova. Znači, sam po sebi rast koji smo planirali i koji je realan i u isto vrijeme on je malo povećan u odnosu na plan 2011. iz razloga što je ostvarenje 2011. veći što znači da nekog bitnijeg povećanja u odnosu na realizaciju prošle godine i na tih redovnih 600 milijuna prihoda nije u biti rast prihoda u 2012. godini. To je razlog da ovaj rast ocjenjujemo i kao konzervativni pristup jer u isto vrijeme imamo prisutnu inflaciju koju očekujemo od oko 2,4%. U isto vrijeme Vlada je planirala i gospodarski rast. I tu su bitne razlike kada govorimo o projekcijama makroekonomista u zemlji i izvan zemlje u odnosu na prijedlog Vlade RH. Prema tome, Prema tome, svjesni pozicije da radi Zakona o fiskalnoj odgovornosti radi toga da smanjimo ukupne deficite, potrebno je provesti i nominalna smanjenja državnih rashoda. Prijedlog Vlade je bio da se u isto vrijeme borimo za otvaranje investicija, da se borimo zato da Hrvatska pokrene bilo kakvu investicijsku aktivnost da bi mogla okrenut će se mogućem i potencijalnom gospodarskom rastu. I to je razlog zašto je Vlada išla sa 0,8% gospodarskog rasta. Prema tome, promjenu ponašanja Vlade probali smo sami procijeniti, ostali još ocjenjuju dosta, dosta oprezno, da li je to realno. Ali u kojem području se traži povećanje gospodarskog rasta? U državnim investicijama. Ocjena Vlade da sva ministarstva moraju pokrenuti mehanizme da se kroz državna poduzeća ulaže u energetiku, u transport, u turizam, u regionalne razvitke a posebno u razvoj komunalne infrastrukture na razini lokalnih i regionalnih samouprava. Prema tome, Vlada zadužuje sve ministre i sva nadležna ministarstva da pristupe ozbiljnom upravljanju imovinom Hrvatske sa ocjenom da to već u ovoj godini treba dati i rezultat. Vlada je na svojoj sjednici jasno naznačila da projekcije investicijama po dinamici i po strukturi investicija bit će svima poznato tako da bi mogli pratiti realnost gospodarskog rasta. Na što nisu očekivanja, to su odgovorne obveze cijele Vlade i nadležnih ministarstva da takav razvoj pokrenemo i ostvarimo. Prema tome, očekujući i državne investicije očekujući ovu inflaciju kao što vidite to bitno ne produciramo na porastu prihoda i zato ocjenjujemo da je to ono što se reče konzervativni pristup. U isto vrijeme karakteristika tih prihoda je da se porezima više opteretilo potrošnju i da to veće opterećenje potrošnje kroz povećani PDV nismo unesli u državni proračun već smo usmjerili prema hrvatsko gospodarstvo neće prihvatiti poziv da pokrene i osobne, privatne investicije ukoliko ne bude bitke za njenu konkurentnost. Bitka za konkurentnost hrvatskog gospodarstva je rasterećenje hrvatskog gospodarstva. I zato karakteristika ovih naših prihoda je opterećenje potrošnje, rasterećenje hrvatskog gospodarstva. I to ne samo kroz doprinos za zdravstveno osiguranje koje je dva indeksa … manji već jednostavno sa politikom smanjenja opterećenja za porez na dobit ukoliko ide prema investicijama sa dodatnim rasterećenjima za neke neporezne prihode kao što su šume, vode i spomenička renta. Ali u isto vrijeme to gospodarstvo je opterećeno dodatnim poreznim opterećenjima u slučaju da ide na isplatu dividendi, u slučaju da se krene sa povećanim rashodima sa osobne automobile i za reprezentaciju. Ali ocjenjujući da će ipak povećanje opterećenja potrošnje imati negativne utjecaje na standard građana Vlada je pokušala naći nekakve kompenzacije, pa je to razlog da uvodimo međustope za neke prehrambene robe koje se inače svakodnevno upotrebljavaju kao što su ulje, masti, dječja prehrana, šećer i naravno jedna od komunalnih djelatnosti koje smo mogli uskladiti sa EU a to je potrošnja pitke vode. U isto vrijeme ocijenili smo da je neophodno promijeniti neoporezivi dio prihoda radnika i umirovljenika pa je to razlog da smo povećali sa tisuću 800 na 2200 kod zaposlenih, neoporezivi dio, a sa 3200 na 3400 kod umirovljenika neoporezivi dio. Osnovno je da ovakvim poreznim promjenama povećane prihode po osnovu PDV-a usmjerili smo prema socijalnim kategorijama i prema gospodarstvu. Ocjenjujemo da je ovaj dio ipak značajan i da nešto popravlja konkurentnost RH u RH u gospodarskom dijelu, da ta konkurentnost znači mogućnost da budu uspješniji na hrvatskom tržištu pa možemo smanjiti uvoz, u isto vrijeme da smo u stanju jednostavno smanjiti gubitke pri izvozu proizvoda proizvoda i usluga iz RH. Također je vrlo bitno naznačiti da te državne investicije koje bi krenule ne znači veći izvoz nego prije svega manji uvoz. Manji uvoz struje jednostavno veću konkurentnost hrvatskih luka, znači veću ponudu na hrvatskom tržištu u turističkoj sezoni. Prema tome, jačanje Hrvatske na domaćem tržištu i što manju ovisnost od uvoza. Toliko o toj prihodovnoj strani. Nešto o rashodima, sam Zakon o fiskalnoj odgovornosti obvezuje Vladu da nešto mora učiniti na rashodovnoj strani. Vlada je odlučila učiniti i više nego što to zahtjeva od nas Zakon o fiskalnoj odgovornosti pa je išlo na nominalno rezanje pojedinih rashoda. To je razlog da u ovom proračunu imamo 4 milijarde srezano nominalnih rashoda. Ovo do 3,4 do 3,4 je opet razlika u odnosu na prihode i rashode po osnovi europskih fondova. I onda par riječi, a što je to tih 4 milijarde? To je 2 milijarde na rashodima za masu plaća, to je subvencije oko milijardu i 200 po staroj metodologiji, a to je poljoprivreda i željeznica ako pratite izvješće AZTN-a oko načina korištenja poticaja u Hrvatskoj vidjet ćete da su to subvencije koje ne daju nijedan pozitivan efekt i koji sustav trebamo mijenjat. To su dio smanjenja na troškovima i to materijalnim troškovima u proračunu u proračunu Republike Hrvatske. Ostaje uvijek pitanje koliko je to realno, dal ćemo ostvarit i to je razloga da je Vlada organizirala niz kontrolnih mehanizama, promjenu organizacije državne uprave da bi odgovornost za stavke koje su pred vama bile kontrolirane prije svega na samim samim ministarstvima koje ih moraju ostvarit ali i na kontrolnim mehanizmima putem Ministarstva financija da jednostavno ne dolazi do prekoračenja i da zaista predviđeni rashodi I još par riječi oko deficita. Kao što vidite, deficit je ispod 10 milijardi što znači 5 milijardi kuna manje u odnosu na ostvarenje 2011. godine. Deficit koji nas obvezuje na nova zaduženja pa je to razlog da je Vlada vrlo jasno rekla da želimo ići u privatizaciju pojedinih državnih tvrtki da ne bi puni iznos deficita tražili kroz kreditna zaduženja već da sa vlastitom imovinom možemo smanjiti taj taj deficit. Evo toliko o ove tri bitne cifre pa čujemo se još nakon …/Ne razumije se./… **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodinu ministru Liniću. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite. U ime Odbora za financije i državni proračun, gospodin zastupnik Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednici Vlade, ministrice i ministri, uvažene kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 3. sjednici održanoj 15. veljače 2012. godine Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. veljače 2012. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravljao je o Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu zajedno s pripadajućim aktima Uvodno izlaganje koje smo imali na odboru, a koje ste imali danas od premijera i od ministra financija neću naravno ponavljati, ali ću vam iznijeti određena mišljenja, primjedbe i prijedloge koji su se odvijali na raspravi u Odboru za financije i državni proračun. Iznijeto je mišljenje da je unatoč dobro utvrđenim smjernicama ovako složeni proračun neće biti dovoljno jak kroz restrikcije i fiskalnu konsolidaciju da potakne gospodarsku aktivnost. Smanjenje deficita ovog proračuna ovisi o smanjenju rashoda. Planirano smanjenje rashoda od 3,5 milijarde kuna neće biti dovoljno za ostvarenje postavljenih ciljeva, a to se posebno odnosi na kamate što ćemo biti prisiljeni zbog urednog servisiranja svojih obaveza na novo zaduženje uz više kamate. Ove godine vraća se usklađivanje mirovina prema indeksu potrošačkih cijena i bruto plaća pa se procjenjuje da će povećanjem mirovina od 1% mjesečno treba osigurat oko 30 milijuna kuna. Ukupna masa sredstava za isplatu mirovina u 2013. godini povećat će se za 69,1 milijun kuna. Također prema iznijetom mišljenju nisu u dovoljnom iznosu planirana sredstva za naknadu za zaposlene, za fond za izravnavanje i decentralizaciju kao i jamstva brodogradnje. Jedna od primjedbi je bila da na rashodovnoj strani ovog proračuna nisu osigurana sredstva temeljem kolektivnih ugovora. I konačno, iznijeto je mišljenje Hrvatska se već četiri godine nalazi u krizi, istaknuto je da je naš problem loša gospodarska struktura koja generira pad zaposlenosti. U proteklom periodu izostalo je provođenje strukturnih reformi, posebno u državnoj upravi, zdravstvenom i mirovinskom sustavu. Osim toga, državnom imovinom u proteklih 20 godina koja još nije popisana u cijelosti loše se poslovalo što dokazuje činjenica da 250 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta nije u funkciji. Takvo stanje potrebno je mijenjati pa je Vlada Republike Hrvatske u svom programu kao ključni cilj ekonomske politike postavila uspostavu konkurentnosti gospodarstva utemeljenog na znanju te usmjerenog na izvoz koji će povećati i potaknuti rast dodane vrijednosti i zaposlenosti, poštujući načela socijalne kohezije. S tim u skladu predviđen je i ovaj proračun koji se u narednom periodu očekuje da bude dio oporavka hrvatskog gospodarstva te da bude dio realnog rasta bruto domaćeg proizvoda i to u 2012. godini od 0,8%, u 2013. 1,5% te u 2014. godini 2,5%. Posebno je to istaknuto da su rashodi i deficit proračuna u proteklim godinama bili previsoki te da je bilo nužno ovim proračunom promijeniti taj trend na način da se pokuša po prvi puta bitno smanjiti proračunska potrošnja i deficit. Takav pristup izradi proračuna naišao je na razumijevanje i potporu većine javnosti. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova za, 8 glasova za i 4 glasa protiv, Hrvatskom saboru predložiti donošenje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.godinu i Projekcije za 2013. i 2014.godinu sljedećih odluka: Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. i Projekcije za 2013. i 2014.godinu, Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. i Projekcije za 2013. i 2014.godinu, Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014.godinu i Odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012.godinu i Projekcije za 2013. i 2014.godinu. Hvala. U ime drugih radnih tijela? U ime radnog tijela gospođa zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite.

Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. veljače od 2012. godine. Odbor je prijedlog državnog proračuna razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je u raspravi polazeći od svog djelokruga utvrđenog Poslovnikom Hrvatskog sabora detaljnije raspravio one dijelove prijedloga Državnog proračuna koji se odnose na financiranje programa i aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina i zaštitu i promicanje ljudskih prava. S tim u vezi članovi Odbori predstavnici Ureda pučkog pravobranitelja i posebnih pravobranitelja koji su sudjelovali u radu Odbora zatražili su dodatna pojašnjenja i iznijeli ove konstatacije i prijedloge. Kada se u pitanju sredstava koja se nacionalnim manjinama usmjeravaju preko Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske otežano je uspoređivanje iznosa planiranih za 2011. i onih koji se planiraju za 2012. zbog institucionalnih promjena do kojih je u međuvremenu došlo. Naime, novih Zakonom o Vladi Republike Hrvatske "Narodne novine" br. 150/11 spojeni su Ured za nacionalne manjine i Ured za ljudska prava u jedno tijelo Vlade pod nazivom Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Uslijed ove organizacijske promjene došlo je do preklapanja nekih proračunskih stavki pa to otežava uspoređivanje iznosa koji se u okviru ovih institucija osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Jedan dio sredstava u prijedlogu državnog proračuna dat je na stavci koja nosi oznaku Ureda za nacionalne manjine, a jedan dio na stavci s oznakom Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Obzirom da se u okviru Ureda sredstva osiguravaju najvećim dijelom za programe namijenjene romskoj nacionalnoj manjini zastupnik ove manjine zatražio je od predstavnika predlagatelja preciznije objašnjenje jesu li predviđena sredstva za 2012. godinu veća, manja ili ista u usporedbi sa prošlom godinom. Isto objašnjenje zatraženo je i za sredstva koja se u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osiguravaju za programe odgoja i obrazovanja djece pripadnika nacionalnih manjina, te za posebna sredstva koja se sukladno Nacionalnom programu za Rome i akcijskim planom osiguravaju za stipendiranjem učenika i studenata. Zatim za pomoć u nastavi i poticaj predškolskog odgoja djece romske nacionalne manjine, kao i za programe obrazovanja odraslih pripadnika romske nacionalne manjine za koje je iskazan veliki interes. Postavljeno je i pitanje razloga smanjenja sredstava predviđenih za hrvatsku nastavu u inozemstvu i za obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu, te zašto nisu predviđena sredstva za Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je uspostavljanje predviđeno Zakonom o odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Konstatirano je također da se u prijedlogu proračuna kad su u pitanju i sredstva namijenjena zaštiti i promicanju ljudskih prava i razvoj civilnog društva i nevladinih udruga primjetne značajne razlike među financiranim nositeljima programa. Zatraženo je pojašnjenje značajnog povećanja sredstava kod pojedinih nositelja programa u oblasti zaštite i promicanja ljudskih prava, te razvoja civilnog društva i nevladinih udruga. Konstatirano je i tako da je za vladin Ured za udruge planirano povećanje sredstava od 159,4% a za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva 139,6% u odnosu na 2011. godinu. Sredstva za Ured pučkog pravobranitelja predviđena su u iznosu od 10.538,450 kuna ili 12% više nego u 2011. godini. Pritom je posebno značajno istaknuto da su u proračunu po prvi puta osigurana sredstva za izvršavanje obveza pučkog pravobranitelja koja proizlaze iz njegove zakonom utvrđene uloge u obavljanju poslova nacionalnog preventivnog mehanizma. Upozoreno je, međutim, da u prijedlogu proračuna nije cjelovito riješeno financiranje Centra za ljudska prava. Taj centar po novog Zakonu o pučkom pravobranitelju, Narodne novine br. 125/11 s 1. srpnjem ove godine trebao je biti pripojen Uredu pučkog pravobranitelja, pa je u prijedlogu proračuna predviđeno njegovo financiranje samo do tog datuma. Kako je nedavnom odlukom Ustavnog suda spomenut zakon ukinut ostaje otvoreno financiranje spomenutog centra nakon 1. Srpnja 2012. godine. Sredstva za urede ostalih pravobraniteljica su smanjena. Pravobraniteljica za djecu 6,5%, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 4,2%, a pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 6,4% što će prema njihovom obrazloženju značajno otežati funkcioniranje tih institucija. Obzirom da je prema spomenutom novom Zakonu o pučkom pravobranitelju bilo predviđeno da se poslovi posebnih pravobraniteljica prenesu u nadležnost pučkog pravobranitelja to bi po njihovom mišljenju značajno otežalo ostvarivanje i zaštitu prava najranjivijih kategorija stanovništva zbog čije su zaštite i specifičnih problema i utemeljena posebna pravobraniteljstva. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom upozoreno je da je na nekoliko stavki proračuna predviđeno smanjenje sredstava. Obzirom da je Vlada obećala da se neće umanjivati zaštita najosjetljivijih kategorija stanovništva zatraženo je da tijekom saborske rasprave o prijedlogu proračuna predlagatelj dodatno pojasni kako se taj problem namjerava riješiti. U raspravi je također ukazano na značajno smanjivanje sredstava namijenjenih za potrebe zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica. Zašto se sredstva smanjuju za 20,1% za pomoć u obnovi kuća prve i treće kategorije smanjenje iznosi 17,6% a za obnovu u ratu oštećenih stambenih jedinica sredstva bi se smanjila za 18,4%. Za stambeno zbrinjavanje izvan PPDS-a 20,6% a za stambeno zbrinjavanje na PPDS-u smanjenje je 24%. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 9 glasova za i 2 protiv, odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad bih vas kolegice i kolege nešto priupitao. S obzirom da je prijavljeno 68 68 zastupnika za raspravu i 7 predstavnika klubova to je negdje preko 13 sati bez replika i ispravka netočnih navoda. I sad još imamo od 14 radnih tijela koja su razmatrala prijedlog proračuna i 2 koja bi čitala predstavnika ovaj izvještaj, pa se mogu još drugi javiti. Ja predlažem da pošto imate izvještaj pred sobom, ali ne uskraćujem poslovničko pravo da se ova dva izvještaja od dva predstavnika odbora ne čitaju ovdje, a to samo ovisi o predstavniku odbora. Da li se slažete? Ne. Gospodin zastupnik Darko Milinović u ime Odbora za obitelj, mladež i sport. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednici, gospodo ministri. Odbor za obitelj, mladež i sport Hrvatskog sabora je na 1.sjednici održanoj 16. veljače 2012.godine razmotrio Prijedlog Držanog proračuna RH za 2012. Godinu uz projekcije za 2013. i 2014. godinu koju je Hrvatskom saboru dostavila Vlade RH aktom od 13. veljače 2012.godine. Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao zainteresirano radno tijelo. Sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja u raspravi su članovi odbora istaknuli očekivanja da će se ujedinjavanjem svih socijalnih politika u jedno ministarstvo pozitivno odraziti na njihovu učinkovitost i dostupnost. Istaknuto je kako se veliki broj zloporaba socijalnih naknada može spriječiti tako da napokon zaživi primjena OIB-a te naglašeno naglašeno kako je daljnja racionalizacija imperativ. Govoreći o mladima istaknuta je potreba za preventivnim programima koji se provode i planiraju i nastavljaju provoditi u cilju poboljšanja kvalitete i života mladih. Sredstava koja se dodjeljuju udrugama utvrđeno je moraju biti usmjerena provođenju kvalitetnih projekata i programa. Premda je u uvodnim izlaganjima predlagatelj istaknuo kako se prijedlog ovog proračuna bazira na gospodarskom rastu od 0,8% izražena je skeptičnost glede postizanja toga cilja s obzirom na najave nekih neovisnih ekonomskih analitičara i vodećih bankara koji predviđaju nultu pa čak i gospodarski pad. S obzirom da je u proračunu za socijalnu politiku planirano 60 milijuna kuna manje no u protekloj godini, a prema projekcijama 2013. i 2014. godini predviđena sredstva niti u tim godinama neće doseći lanjsku razinu. A s obzirom na socijalnu sliku Hrvatske i na predviđanja za 2013. i 2014.godinu iskazano je nezadovoljstvo povećanju stavki administracija i upravljanja za gotovo 50 milijuna kuna, a zapravo što se suprotstavlja proklamiranom cilju Vlade, a čuli smo i od ministra financija o smanjenju mase plaća za 2 milijarde kuna. U cilju pružanja pomoći korisnicima sustava nužno je provesti mjere koje su započete i predviđene reformom socijalne skrbi koja je u tijeku, a među njima je naglašen nastavak informatizacije, ustrojavanje jedinstvenog tijela vještačenja, obveza sudjelovanja u radu za javno dobro nezaposlenim i radno sposobnim osobama, kao i cijelom nizu drugih aktivnosti. U smislu članka 47. Poslovnika Hrvatskog sabora Prijedlog Državnog proračuna RH za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014.godinu nakon provedenog glasovanja 5 glasova za, 5 glasova protiv nije dobio potrebnu većinu, te Odbor za obitelj, mladež i sport Hrvatskom saboru ne predlaže donošenje Državnog proračuna RH za 2012.godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu u tekstu kako ga je predložila Vlada RH. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i vama zastupniče. U ime Odbora za ratne veterane gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. sabora. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospođe i gospodo ministri. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 1. sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine razmotrio je Prijedlog Državnog proračuna RH za 2012.godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora uputila Vlada RH aktom od 13. veljače 2012. godine. Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao zainteresirano radno tijelo. Sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. U dijelu proračuna kojim se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji vojnih i civilnih invalida, te veterana rata. Državni proračun RH za 2012.godinu planirani su prihodi od 108,6 milijardi kuna odnosno 108,9 milijardi kuna kada se pribroje prihodi od prodaje nefinancijske imovine. A rashodi od 117,1 milijardu kuna odnosno 118,8 milijardi kuna kada se pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine što znači da je proračunski deficit za 2012.godinu planiran u visini od 9,9 milijardi kuna. Rashodi se smanjuju za 3,4 milijarde kuna uglavnom na pozicijama rashoda za zaposlene, materijalnim rashodima, te subvencijama. Sredstva namijenjena ostvarivanju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnim i vojnim invalidima, te veteranima rata planirana su na poziciji Ministarstva branitelja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i mirovinskog sustava tj. HZMO-a, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje, te Ministarstva zdravlja. Na poziciji Ministarstva branitelja planirana sredstva od milijardu 178 milijuna kuna veća su za 0,7% u odnosu na planirana u prošloj godini. Sredstva namijenjena skrbi hrvatskih branitelja planirana su u iznosu od 926,1 milijun kuna 926,1 milijun kuna što je povećanje od 1,4% u odnosu na prošlu godinu. Unutar pozicije skrbi povećanja u odnosu na prošlu godinu bilježe jednokratna prava za 34.1% na 58,5 milijuna kuna. Rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida u lječilištima za 14,3% na 400 tisuća kuna. Sredstva namijenjena udrugama proizašlim iz Domovinskog rata za 11% na iznos od 16,3 milijuna kuna, dok smanjenje bilježe trajna prava za 0,8% na 735 milijuna kuna. Sredstva za zapošljavanje branitelja za 3,6% na 21,8 milijuna kuna. Sredstva za ortopedska i ostala medicinska pomagala za 21,5% na 1,5 milijuna kuna. Sredstva za nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata za 6,8% na 10,8 milijuna kuna. Sredstva za stambeno zbrinjavanje za 0,9% na 33 milijuna kuna, za ekshumaciju i identifikaciju i sahranu žrtava iz Domovinskog rata namijenjeno je 7 7 milijuna kuna. Memorijalno groblje u Vukovaru sa 2,55 milijuna kuna povećanje je za 17,7%. Obilježavanje mjesta masovnih grobnica iz Domovinskog rata 1,4 milijuna kuna, povećanje od 1,6%. A prvi puta je planirano i 1,8 milijuna kuna za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Po prvi puta su u poziciji Ministarstvo branitelja i planirana sredstva namijenjena civilnim invalidima Domovinskog rata u iznosu 33,97 milijuna kuna, povećanje od 2,1% te sudionicima i žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća od 201,7 milijuna kuna, to je smanjenje od 3,4%. Unutar Ministarstva rada i mirovinskog sustava na poziciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirane su mirovine hrvatskih branitelja od 4 milijarde 880 milijuna kuna što je povećanje za 0,4%. Na poziciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja planirana su sredstva za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata kroz izgradnju i kupnju stanova i kuća u iznosu od 16,9 milijuna kuna što je smanjenje od 61,5%, prošlogodišnja planirana sredstva. Unutar Ministarstva zdravlja za naknade braniteljima planirano je 37 milijuna kuna tj. iznos identičan prošlogodišnjem. U raspravi je uglavnom naglašeno zadovoljstvo planiranim sredstvima u razdjelu Ministarstva branitelja koja su blago povećana i imajući u vidu smanjenje rashoda u razdjelima drugih ministarstava te u ukupnom proračunu velika većina financijskih sredstava uvjetovana je zakonima i drugim propisima. Na razini ministarstva planirana su 4 programa, 22 aktivnosti te 4 projekta. Realno je očekivati njihovu uspješnu realizaciju, a naglasak će se staviti na …/Ne razumije se./… zdravstvenu skrb te zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Istaknuto je značajno smanjenje sredstava za stambeno zbrinjavanje na poziciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojima se osigurava izgradnja i kupnja stanova i kuća za 61,5% što će znatno usporiti što će znatno usporiti zbrinjavanje 13138 hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, uglavnom nižeg postotka oštećenja organizma jer namijenjena sredstva nisu dostatna niti za završetak započetih projekata. Ovaj problem će se nastojati riješiti kroz suradnju sa jedinicama lokalne samouprave. Izraženo je mišljenje da je do povećanja sredstava na razini ministarstva došlo zbog uključivanja pozicije skrbi za civilne invalide Domovinskog rata i vojnih invalida Drugog svjetskog rata koja se po mišljenju nekih članova odbora ne bi trebala nalaziti unutar Ministarstva branitelja. Razlog za njihovo uključivanje je u činjenici da je donošenje prvog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz '94.godine, prava i postupak ostvarivanja prava bio propisan Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, a nakon toga zadržan je gotovo isti postupak te pravilnici za ostvarivanje prava iz zakona. Smanjenje zaposlenih u ministarstvu provest će se na način da se otkažu ugovori o djelu sa svima onima za koje se odnose na psihosocijalnu pomoć i na liječnička povjerenstva. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 6 za, 4 glasa protiv, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014., kao i odluke koje slijede uz proračun za sve proračunske korisnike. Hvala lijepo. Hvala i vama. Otvaram raspravu. Najavljujem da ima 8 prijavljenih predstavnika klubova. Prvi riječ ima gospodin zastupnik i predsjednik kluba SDP-a Igor Dragovan. Izvolite. Hrvatskoj treba novi smjer, smjer koji će zaokrenuti trend, negativni trend koji će pokazat ozbiljnost Vlade u ozbiljnom vremenu, smjer koji će pokazat odgovornost Vlade i prema građanima i prema gospodarstvu i prema našoj djeci ali i prema našim umirovljenicima kao i odgovornost prema međunarodnim financijskim institucijama. Odgovornost prema građanima koji već godinama svojim primjerom pokazuju da se ne može živjeti na način da se troši ono što nije zarađeno i da je skromnost poželjna vrlina. Odgovornost prema gospodarstvu koje već tri godine stagnira grcajući u ogromnoj nelikvidnosti, prema gospodarstvu kojem država nije bila partner već aga koji samo namiruje svoj harač. Ozbiljna Vlada dužna je pokazati odgovornost prema našoj djeci na čiji račun je država živjela proteklih godina, prema našim roditeljima koji su vrijedno radili i dočekali mirovinu s kojom se teško može danas dostojanstveno živjeti. I napose odgovornost prema našim vjerovnicima, stranim, domaćim financijskim institucijama koje bez puno emocija traže svoje jer neodgovorna politika bez smjera dovela je rejting ove zemlje na rub s kojeg se tek besciljno poručivalo da smo na putu prema putu izlaska iz krize. Proteklih 8 godina samo smo slušali o razvojnom i štedljivom proračunu. Uvjeravalo nas se da je 87% proračuna zadano i da se u tome ne može uštedjeti niti lipa pa se štedjelo na aromatiziranoj vodi. Svo to vrijeme gospodarstvo je grcalo, ljudi su otpuštani, obrti su propadali, nelikvidnost je rasla. Jedino rješenje koje nam se nudilo bilo je zaduženje, zaduženje i zaduženje. Slušali smo i o novim investicijama, slušali smo i o programu gospodarskog oporavka, nažalost samo smo slušali. Nedostatak političke volje, nedostatak odlučnosti pa ako hoćete i znanja obilježavali su proračune proteklih dugih 8 godina, a posebno protekle 3 kad je kriza već debelo poharala Hrvatsku. Stranke Kukuriku koalicije upozoravale su na nedostatak volje, ali i obećavale zaokret. Prvo kroz smjernice a potom i kroz konkretan prijedlog proračuna i paket mjera namijenjen prije svega gospodarstvu ova Vlada pokazuje da ima odlike koje su tako nedostajale prethodnicima, političku volju i odlučnost. Mijenja se filozofija proračuna i ovaj Visoki dom prvi puta pred sobom ima prijedlog državnog proračuna koji se ne povećava nego značajno smanjuje. Uštede u proračunu iznose 4 milijarde kuna u nominalnom iznosu, ali ta je ušteda realno u odnosu ako se uračuna utjecaj inflacije čak 7 milijardi kuna. Neki će reći da se ne reže dovoljno ali u samo 2 mjeseca od preuzimanja odgovornosti za upravljanje zemljom ova je Vlada učinila jedino u ovom trenutku moguće, a kako bi pokušala očuvati hrvatsku financijsku održivost i stabilnost kako bi na zdravim temeljima krenula graditi održivo i stabilno društvo. Dok su drugi tražili put do puta, čini se dobar je smjer pred nama, poručuju oni koji odlučuju o našem rejtingu. Drugi odlučuju jer smo se sami doveli u tu situaciju, točnije dovela nas je Vlada koja nas je samo zaduživala dok je tražila spomenuti put. Impresionirani smo naporima nove hrvatske Vlade u uređivanju proračuna i rezanju potrošnje smanjivanjem orijentacije na zaduživanje za potrošnju, istaknuo je direktor Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje, no napomenuo je i kako je važna ravnoteža između rezanja potrošnje i sigurnosti da uz rezanje može doći i rast. Smjernice su korak u pravom smjeru, ističe MMF ističući doduše da očekuje dodatne rezove baš kao i prva od tri kreditne agencije … /Ne razumije se./… koja također govori o dobrom smjeru i naglašava, citiram: takav smjer jasno razlučuje od poteza bivših vlada i šalje poruku da dosadašnji sistem prezaduživanja nije Dakle ne može se više trošiti nego što se privređivalo, ne može se beskonačno zaduživati, ukratko sa životom na dug je gotovo, to je svima danas u Hrvatskoj jasno. Upravo stoga jedan od najvažnijih zadataka koji je pred Vladu premijera Milanovića bio postavljen je smanjenje deficita i to je ovim proračunom ostvareno. Prošle godine Vlada premijerke Kosor imala je proračunski deficit u iznosu od velikih 15 milijardi kuna. Ova Vlada predlaže proračun sa 9,9 milijardi kuna deficita. Smjer je dakle dobar, taj smjer podržavamo i čvrsto vjerujemo da će ova Vlada u ovom mandatu deficit svesti na prihvatljivih 5 milijardi kuna. Drugi jednako tako važan zadatak je buđenje gospodarskih potencijala, znači podizanje bruto domaćeg proizvoda, podizanje proizvodnje i rast gospodarstva jer same po sebi uštede ne donose ništa već istovremeno moraju biti u funkciji razvoja gospodarstva i samo u kombinaciji sa gospodarskim rastom možemo očekivati bolja vremena, odnosno povećanje prihodovne strane proračuna, ali i smanjenje deficita proračuna. Kroz poreznu politiku svaka Vlada pa tako i naša pokazuje svoj smjer. Ovaj proračun treba promatrati zajedno sa poreznim paketom kojim stranke Kukuriku koalicije samo realiziraju obećano u kampanji – niža porezna opterećenja siromašnima, nešto više onima s višim prihodima, oporezovati ne samo rad nego i kapital, te konačno porezno i kroz smanjenje drugih davanja rasteretiti gospodarstvo. Olakšice za reinvestiranu dobit, smanjenje doprinosa za zdravstvo od 2 postotna poena, smanjenje tzv. parafiskalnih nameta, naknade za vode i naknade za šume i spomeničke rente se smanjuju za 50%. Donijet će izravno gospodarstvo 3 milijarde kuna prije svega za oporavak, a potom i rast i razvoj. Mislim da nitko u ovoj sabornici ne bi smio biti protiv toga. Kad je riječ o radnicima koji pod teretom krize i skupe države žive već godinama povećava se osobni odbitak za utvrđivanje porezne osnovice čime se direktno povećava neoporezivi dio plaća i mirovina, a time će rasti ne puno ali će ipak rasti plaće koje su niske ili prosječne i to za njih oko 750000. Ta Vlada je i povećala stopu PDV-a za 2%. Točno je, to nismo obećali u kampanji, ali to povišenje PDV-a u paketu sa ostalim mjerama prvi puta nije u funkciji rastrošnosti države nego u funkciji potpora gospodarstvu i socijalno slabijim građanima. Osim toga većina trgovaca najavila je da viši PDV neće nužno donijeti i više cijene hrane. Istovremeno uz zadržavanje nulte stope za kruh i mlijeko sve do ulaska u Europsku uniju uvodi se i snižena stopa od 10% na dječju hranu, ulje, šećer, račune za vodu. Dakle, na ono najnužnije svakom domaćinstvu. Nema strahu da će PDV kao stabilan i siguran prihod proračuna rušiti standard građana. S druge strane stalo se na kraj i dosadašnjem izbjegavanju plaćanja PDV-a kroz kupnju automobila na firmu, reprezentaciju, a sve se to koristilo uglavnom za privatne potrebe, a ne za pomoć privredi i investiranju u proizvodnju. I tu mjeru pozdravljamo ne u smislu punjenja proračuna, nego u smislu poticanja ulaganja u proizvodnju i u nova radna mjesta, ali i usklađivanja s direktivama Europske unije. Vlada je poreznom politikom pokazala kako ne misli pogodovati bogatima na račun ljudi koji žive od svog rada. Uveden je porez na dividendu, što znači da će se oporezovati po stopi od 12% dobit ostvarena od udjela u poduzećima i tu se mislilo na male dioničare. Neće se oporezovati iznosi manji od 12000 kuna. Rashodovna strana proračuna odnosno troškovi smanjuju se za 4 milijarde kuna i mi podržavamo Vladu i smatramo da se u ovom trenutku iznad tog iznosa nije moglo ići. Neki pitaju zašto se nije rezalo više. Ali mi podržavamo Vladu jer smatramo da bi veće rezanje rashoda bilo u ovom trenutku rezanje grane na kojoj sjedimo i od koje očekujemo pupoljke. Smanjuju se rashodi i na onim mjestima gdje neće ugroziti niti funkcioniranje države, niti funkcioniranje pojedinih gospodarskih grana niti će ugroziti standard građana. Primjerice, smanjuje se ukupna masa plaća ali ne na način da se plaće u javnom sektoru smanjuju, nego na način da se smanjuje broj prekovremenih sati koji su često bili fiktivni i služili samo za izvlačenje novaca iz proračuna. Boljom organizacijom poslovnih procesa broj prekovremenih sati će biti sveden na nužnost. Smanjuju se ugovori o djelu koji su često služili da se plaća posao koji su službenici trebali odraditi u okviru svog opisa posla za koji primaju redovitu plaću, a da se ne govori o fiktivnim ugovorima koji su također služili samo za izvlačenje novaca iz proračuna. Tako će se uštedjeti gotovo 2 milijarde kuna i to pozdravljamo. Nadalje, smanjuju se određene subvencije primjerice HŽ-u. U Hrvatskim željeznicama se 8 godina nije učinilo ništa na preustroju, a novac za plaće isplaćivan je praktično iz proračuna. To više neće biti moguće. Poticaji u poljoprivredi se također smanjuju. Sve što je ranije dogovoreno bit će isplaćeno i tu nema varanja kako su to prethodnici radili i uz varanje ostavili 900 milijuna kuna duga. I još jedno smanjenje a to su rashodi koji se vežu za različite usluge poput čišćenja, održavanja i slično. Tu će se uštediti dodatnih 320 milijuna kuna, a vjerojatno i više. Kad samo spomenemo da se dnevno u državi 700000 kuna troši na održavanje računalne opreme uglavnom zbog neumreženosti jasno da se tu moglo, može i mora štedjeti. U javnom sektoru postoji 2000 baza podataka koje međusobno nisu povezane. Nikome nije bilo stalo uvesti reda i kontrolirati financijske transakcije iz proračuna. Previše je sklopljeno štetnih ugovora koji su građane koštali stotine milijuna kuna. Primjerice, 40 milijuna kuna kredita Svjetske banke za informatizaciju sustava socijalne skrbi, a napravljena 3 pilot projekta, sustav ne radi. Kada govorimo o uštedama ne smijemo zaboraviti jednu minimalnu za proračun, ali veliku i simboličnu za sve naše građane – ukidanje povlaštenih mirovina. To je obećanje ispunjeno. Što se naših umirovljenika tiče osim usklađivanja s troškovima života kojom smo se vratili, ispunili preuzetu obvezu, povećani neoporezivi dio s 3200 na 3400 kuna to je ono što u ovom trenutku se moglo a najviše se tiče ljudi koji su mirovinu stekli kroz puni radni staž. Nema smanjenja socijalnih davanja, porodiljnih naknada i dječjeg doplatka. To su posljednje crte obrane o kojima smo govorili i one su u ovom proračunu obranjene. Očekujemo bolju kontrolu svih vrsta izdataka. Ona će sigurno u nadolazećim godinama donijeti uštede, ali bez umreženog i sređenog sustava kakav smo naslijedili i bez obzira na utrošena sredstva za tu namjenu to moramo reći otvoreno u ovom trenutku na žalost nije moguće. Što se tiče razlike u visini proračuna u odnosu na najavljeno u smjernicama u iznosu od 600 milijuna kuna u potpunosti podržavamo odluku jer je riječ o sredstvima koja će biti izravno usmjerena prema aktivnoj politici zapošljavanja, povećanju sredstava za regionalni razvoj, ali i isplati preuzetih obveza prema poljoprivrednicima. Ne radi se o nikakvoj dodatnoj potrošnji već se radi o ulaganju u stvaranje uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, ali i o plaćanju preuzetih obveza od ranijih Vlada i nemamo namjeru zbog toga kukati. Da zaključim. Klub SDP-a podržava ovaj proračun jer smatramo da se po starom dalje ne može, da se više ne može živjeti na dug i na kredit. I zato smatramo da će taj proračun sa porezne mjere koje su ugrađene u njegovu prihodovnu stranu olakšati oporavak hrvatskog gospodarstva. Proračunom za 2012. godinu Vlada pokazuje istinsku, iskrenu namjeru da mijenja smjer. Ovdje se ne radi o lijevima ili desnima, ovdje se ne radi o vašima ili našima. Ovdje odlučujemo o tome ima li ova zemlja pravo na priliku koju može pružiti jedino učinkovitija i jeftinija država, te porezno rasterećenije i iz spirale nelikvidnosti izvučeno gospodarstvo. Krajnji cilj svega što radimo dugoročno jest standard svih hrvatskih građana i mi u SDP-u uvjereni smo da će do kraja mandata taj cilj biti i ostvaren. Hvala. Hvala. Ispravci netočnog navoda. Gospođa zastupnica i potpredsjednica Jadranka Kosor, najprije. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Dragovan impresioniran radom ove Vlade rekao je nekoliko netočnosti, ja ću ispraviti samo jednu vezanu za rejting kako je rekao ove zemlje, dakle rejting dakle rejting RH govoreći o radu prošle vlade i o tome da je rejting doveden na rub. Gospodine predsjedniče, moje mišljenje i mišljenje moje stranke rejting RH u ovom trenutku drži Zakon o fiskalnoj odgovornosti za koju SDP nije htio glasovati ali isto tako činjenica da je Hrvatska završila pregovore, da je hrvatska vlada koju sam vodila završila pregovore i da smo potpisali pristupni ugovor. A što se tiče padu gospodarstva padu BDP-a podsjećam da smo prošle godine imali rast BDP-a a da ćemo ove godine imati najmanje pad nažalost od 1%. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospodo ministri. Nažalost kolega Dragovan je iznio niz netočnih podataka koji se mogu iščitati iz proračuna. Tako npr. Na str. 4 jasno piše da su sredstva za bruto plaće smanjena za 575 milijuna, ne za 2 milijarde, to na str.4 piše. I druga stvar, jedna od najnetočnijih izjava je da povećanje PDV-a ne služi za punjenje proračuna nego u svrhu gospodarstva. Pa povećanje PDV-a služi za povećanje proračuna, a u što ćete vi ih utrošiti to je drugi par cipela. Prema tome, to je činjenica jer s tim ste povećali prihodovnu stranu. I ono što je također a hrvatski građani će to vrlo brzo osjetiti već sutra sa povećanjem cijene goriva da su niža porezna opterećenja za siromašne, to naprosto nije točno. Hrvatski građani osobito oni sa slabijim imovinskim stanjem će itekako osjetiti povećanje PDV-a 2%, a to ćete vidjeti, jer naprosto 2% se ne može premostiti sa ne povećavanjem cijena. Hvala. I ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Petar Čobanković. Izvolite. **Čobanković, Petar (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite mi da ispravim netočan navod gospodina zastupnika Dragovana u kojem on kaže da je dug poljoprivrednicima iz 2011.godine 900 milijuna kuna. Ne može biti dug od 900 milijuna kuna iz razloga da dug ne može biti nešto što sukladno zakonu i pravilniku nije dospjelo. Postoji zakon zakon koji je regulirao i iznose a isto tako i pravilnik o isplati poticaja u poljoprivredi koji je regulirao rokove. I sukladno tome ne može se kazati da je nešto dug što još nije došlo u vrijeme dospijeća. Poticaji i potpore iz 2011.godine u najvećoj mjeri dolaze na naplatu u 2012.godini. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Prelazimo dalje na raspravu predstavnika klubova. Gospodin zastupnik Damir Kajin u ime Kluba IDS-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, ministri, zastupnici. Točno, proračun valja podržati. Ovo je proračun za 2012.ali je stvarna podloga usuđujem se kazati za one 2013., 2014. Pa možda i neke naredne godine. proračun treba podržati između ostalog i upravo zbog ovih aktivnosti koje se sada poduzimaju kako bi se kreditni rejting RH održao održao i u 2012.godini. E sada što je bit? Bit je doista ovog proračuna u projekciji da bi BDP za 2012.trebao rasti po stopi od 0,8%. I sada se postavlja pitanje, da li je to moguće uz sve ove aktivnosti javnog sektora? Ja nisam nikakav nevjerni Toma, ali bojim se da gospodarska aktivnost u jednoj Istri gdje su prilike ipak nešto malo bolje nego možda drugdje biti će manja 2012.no što je 2011. Na čemu to temeljim? U Istri izvoz 2011.raste u odnosu na 2010. Za skromnih 1,2% ili on iznosi nominalno milijardu 243 milijuna USA dolara. Ja to uvijek uspoređujem sa Primorsko-goranskom županijom. Tamo je izvoz više rastao nego u Istri ali iznosi svega 773 milijuna USA dolara ili Istra izvozi 460 milijuna dolara više. Uvoz u Istri 2011.pada za 14,4% iznosi svega 860 milijuna USA dolara. Uvoz u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 974 milijuna USA dolara, pada svega 3,2% s time da je tamo 100 tisuća stanovnika više. Međutim ono što je po meni sigurno ključno to bi mogla biti brodogradnja. Ja želim vjerovati da će Uljanik 2012.ponoviti brojke iz 2011.godine, ali upitna je 2013.godina. 2011. Uljanik ostvaruje prihode 40% manje nego 2010.godine, a dobit 10 puta manju nego godine 2010. Međutim posluju pozitivno za razliku od ostalih hrvatskih brodogradilišta i kapa dolje, kako radnicima, kako sindikalistima, tako i samoj upravi. Što je s ostalim brodogradilištima u Hrvatskoj koje čeka privatizacija? To ćemo vidjeti. Brodosplit bi trebao preuzeti Div, Trogir, Kraljevicu, 3.Maj treba preuzeti Končar. Što je učinio Končar u Istri? Ne znam. Što će učiniti sa brodogradnjom? To ćemo vidjeti. Daj Bože da se nakon svega ovoga ova grana sačuva barem na razini 2010.godine. Govori se o ESOP programu. To je jedna lijepa zgodna, romantičarska ideja koja je mogla proći devedesete, za koju ćemo mi biti zasigurno i 2012.ali ključ je u narudžbama, njih nema za 2012., 2013.a između ostalog zahvaljujući i tome što se devedesetih uništila najveća brodarska kompanija Croatialine. da li će u tome sudjelovati radnici kada prosječna obitelj bez auta za preživljavanje treba 6 tisuća 693 kune, e to ćemo tek nakon toga vidjeti. Bojim se da 2012. Hrvatsku čeka i niz stečajeva. S druge strane čuli smo i zašto od ministra financija, kani se privatizirati Croatia osiguranje, Poštanska banka. U Croatia osiguranju vjerojatno ulaze TDR ili Adris svejedno. Vjerojatno je nađen kupac Poštanske banke. Ono što bih ja volio da uz ovu poresku reformu ide i revizija pretvorbe i privatizacije. Možda ne bi trebalo privatizirati te vodeće nacionalne kompanije no po meni bit je u sljedećem. Po projekciji proračunske veličine iz 2011.kada govorimo o javnoj potrošnji trebali bi dostići 2014.godine. Ja mislim da je to realna procjena. Mislim da će prije, nažalost takva su vremena, mnogima biti i gore no bolje ali ali mislim da treba i tu se slažem sa Vladom, prije svega poraditi na gospodarstvu. Ono nam je doslovce kleklo. Sada što je zanimljivo u ovom proračunu. Porezni prihodi 2011. 60,9 milijardi kuna, 2012. 64,5 milijardi kuna. Porez na dividendu 2011. milijardu i 57 milijuna kuna, PDV 2011. 39,3 milijarde, 2012. 40,5 milijardi kuna. Doprinosi 2011. 39,3 milijarde, 2012. 36,9 milijardi. Gospodarstvo bojim se da bi moglo biti slabije, a da bi trebalo dati više. No kad govorimo o gospodarstvu treba imati na umu isto tako sljedeće. Hrvatsku ne drže velike tvrtke, 100 najvećih tvrtki u Hrvatskoj zapošljava negdje 150 tisuća ljudi, ukupno kontroliraju ja bih rekao 50% gospodarskih aktivnosti, proračun pune sa 25%. S druge strane, imamo 60 tisuća od 90 tisuća likvidnih malih tvrtki koje zapošljavaju 700 tisuća, u prihodima sudjeluju sa 25%, proračun pune sa 50%. Srednje tvrtke, znači njih 1000 imaju preko 100 do 200, 250 zaposlenih, imaju negdje 150 tisuća radnika, prihod ostvaruju 25% i proračun pune sa 25%. Ovi mali su permanentno zapostavljeni, 2% manje doprinosa za zdravstvo, osjetit će apsolutno je to točno veliki, e sad da li će i mali to će biti teško. Jučer ili ne znam prekjučer pročitao sam jednu izjavu koju su prenijele naše tiskovine američkog predsjednika Obame koji kaže doslovce ovako, da će nastaviti tražiti od najbogatijih Amerikanaca, posebno od milijunaša i milijardera pod navodnicima da plate svoj pošteni udio. Kako bi svi mi uspjeli moramo međusobno ulagati u uspjeh drugih, kaže američki predsjednik. biti će jedna od najtežih godina od '95. i na tome ne treba zavidjeti ovoj Vladi. Ja se usuđujem kazati, a proračun to nekako i pokazuje da će ova godina biti godina otriježnjenja. Bojim se da ni 2013. neće biti puno lakša no što je 2012. godina. Zašto? Evo u prijedlogu proračuna stoji da će otplate zajmova državu ove godine stajati 11,2 milijarde kuna odnosno oko 500 milijuna kuna manje nego lani no već sljedeće godine otplate rastu na 15,9 milijardi a 2014. dosegnut će 17,4 milijarde kuna. Kada se tome doda i proračunski deficit, premda će se on sigurno smanjivati, ukupne financijske potrebe države će sljedeće dvije godine porasti za oko 5 milijardi kuna godišnje. I zato kažem, na ovome sigurno ne treba zavidjeti Vladi gospodina Milanovića. Jednom rječju, ponovit ću, ovo će biti biti godina otriježnjenja. E sad što se dešava s našim proračunima? 2000. godine proračun bez vanproračunskih fondova iznosi 50,7 milijardi kuna, 2003. 80,5 milijardi kuna, 2004. 83 milijarde kuna, 2005. 87,9, 2006. tu počinju radi izbora skokovi, oni iznosi 96 milijardi kuna, 2007. čak 108 milijardi kuna. I onda se nekako 2008. to diže radi preuzetih obveza na 115 milijardi, 2009. 118, lani smo imali 122 milijarde, ove godine će biti 118,8 milijardi kuna, sad 3,4 milijarde kuna po mome manje, neka bude 4 svejedno je. No ako gospodarska aktivnost ne bude rasla, ako ocjene kako da se izrazim tih bonitetnih agencija bude loše, ako kamate budu rasle, ako nemamo projekta da povučemo onih 600 milijuna kuna iz Europe mi ćemo morati, da parafraziram gospodina Čačića, prvog potpredsjednika Vlade, ponuditi onaj plan B. Nitko nije rekao što je plan B ali po meni to bi mogao biti još jedan rebalans, možda -2 milijarde kuna i ja se toga plašim. I stoga doista treba dati podršku Vladi, treba sve učiniti da se izbjegne da ovaj ne bude konačan ili sve treba učiniti da ovaj proračun bude konačan proračun za 2012. Što je okvir proračuna, znači to je 1,2 milijarde kuna veći PDV, imat ćemo istina Bog najveći PDV u Europi odmah iza Mađara, istina i Šveđani imaju standardnu stopu PDV-a od 25% ali na svu hranu, turizam, hotelski smještaj, putnički prijevoz 12%, na kulture, novine, kino, sport 6%, o plaćama, penzijama, socijali, subvencija možda drugi put. S druge strane to je smanjenje doprinosa na zdravstvo s 15 na 13%. Činjenica je da se mijenja neporezni dio plaća te promjene ovih platnih razreda i time bi se trebali rasteretiti zaposleni u realnom sektoru čije su plaće nešto manje, opteretiti bi trebalo javni sektor i ja mislim da je to jedna fer i poštena Zašto, jer javni sektor u zadnjih 2 godine nije ostao nitko bez posla dok je realni sektor ostao bez 140 tisuća radnih mjesta. U prerađivačkoj industriji prosječna plaća je 4697 kuna, zaposleni u javnoj upravi imaju prosječnu plaću 6181, u zdravstvu što je logično isto tako itd. Znači teret se prebacuje sa realnog sektora na javni i mislim da je to na neki način u redu i to je možda najsnažniji dio ili poruka ovog proračuna. Ukidanje predporeza na automobile, ugostiteljskih usluga može brutalno pogodit te branše, vidjet ćemo. Mi od trošarina kanimo osigurati isto novaca kao i lani 2011., lani 11 milijardi 532, ove godine 11 milijardi 493 milijuna kuna. Znači uštede javne službe 2 milijarde, subvencije milijardu i 400, 500. Zatim da, meni je drago da je predsjednik Vlade spomenuo mljekare. Možda u prosvjedima ima i politike, ali sigurno ti prosvjedi nisu antidržavni, a mene nitko ne može i tu se i to je sigurno lijepa definicija, s druge strane mene nitko ne može uvjeriti da je 2,3 kune po litri mlijeka fer cijena u ovoj zemlji, u ovom trenutku za hrvatskog seljaka. Neću koristiti teške riječi, pljačka, jedno, drugo, mljekare itd. Ne, nije to sigurno od države već od monopola Dukata i zato bi i možda monopole trebalo posebno oporezivati. Seljak će morati u konačnici vjerojatno pristati i na tih 2,3 kune jer on nema kuda. Ali neka se zna da ih se oštećuje i da nitko pod tim uvjetima ne može pozitivno u toj industriji ili farmicama pozitivno poslovati. Ako ima pšenica zaštitnu otkupnu cijenu trebala bi po meni imati mlijeka. Pšenicu vi posijete, tretirate, požanjete, dobite poticaje, radite 10 dana u godini. Ali sa kravama vi morate živjeti 365 dana kao sa djecom u godinu dana. Morate se čak se usuđujem kazati njima više posvetiti nego samoj djeci. Što se tiče Istre, bolnica vjerojatno će ići, Plomin tri da ili ne. U programu stoji da da. Svaka investicija je potrebna. Mislim da bi možda samo Labinštinu trebali ili da bi bili dužni pitati na referendumu što Labinjani o tome misle. ne krene u 10 mjesecu što mislim da to ne treba koštati ništa državu onda će naša operativa doslovce kleknuti. Ako krene, a govorim o 45 km cesta plus 5 km iskopa tunela Učke to je 300 milijuna eura. Sva istarska operativa radit će punim dahom. Samo da kažem da je prošle godine u Istri pušteno u pogon 110 km brzih cesta. Sve u svemu apsolutno da. Vladi treba dati šansu, treba podržati proračun u dobroj vjeri, bez restrikcija neće biti opstanka. No, biti će pred nama svima teška godina. Danas sam u jednim novinama u Jutarnjem mogu i reći nije bitno pročitao i koliko pojedine udruge participiraju u proračunu. Nisam mogao vjerovati sa čak milijardu i 500 milijuna kuna u prošloj godini. Mi govorimo o političkim strankama. Crkvi je išlo dole 50 milijuna kuna. To je fer. Doduše ne treba mačka prejako potezati za rep, ali pazite imate udruge koje na godišnjoj razini koriste milijardu i 500 milijuna kuna za njih 40 i koliko 4 tisuće. Sve u svemu klub IDS-a podržat će proračun u petak. Hvala. U ime Kluba zastupnica Hrvatskih laburista, stranke rada gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. A iza njega je gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege predsjedniče i članovi Vlade. Kada je predsjednik Vlade gospodin Milanović na sjednici Vlade stavio na stol prijedlog proračuna meni su prenijeli njegovu jednu odrješitu rečenicu tako smo odlučili. Danas je također dosta odrješito rekao po starome ne ide, novo je mutno. Slažem se. I zbog toga smo mi u Klubu hrvatskih laburista nećemo pisati amandmane na prijedlog proračuna, jer poruka tako smo odlučili je i poruka zastupnicima vladajuće većine da se oporbeni amandmani neće prihvaćati. Nećemo pisati amandmane ni zato što su odbijeni oni na paket poreznih zakona i sad ovo dalje doista ne bi imalo smisla. Pa ćemo zbog toga podržati proračun. Ono što je novo, a nije mutno je danas poruka kroz dio hrvatskih medija, da ni paket poreznih zakona koje je Sabor prošli tjedan usvojio, ni ovaj predloženi proračun nije uvjerio rejting agencije neki ih doduše zovu reket agencije i one doista često iz političkih razloga reketare pojedine države, nego vele Zakon o radu je vaš krimen. To je vaš najveći grijeh i ako to ne promijenite srušit ćemo vam rejting. Na kraju ću vam reći zašto je to opasno i da nije čudno ni malo što se ta panika digla upravo danas kada Sabor raspravlja o proračunu. Dakle, državni proračun sa 108,6 milijardi kuna prihoda što je svega milijardu i 600 više nego planirano za prošlu godinu, 117,1 milijardu rashoda što je 3,4 milijarde manje no što je planirano u prošloj godini ili deficit 9,8 što je 5 milijardi kuna deficita manje nego što je planirano prošle godine. Dobro je da je predsjednik Vlade Milanović danas u Saboru rekao da su neke države svoj oporavak postigle i povećanim deficitom državnog proračuna i nisu u krizi, jer je uvijek bitno u što ide državni proračun. One koje su iz deficita državnog proračuna razvijale svoj proizvodni sektor gospodarstva danas nisu u takvim krizama. Kod nas je prevladala lažna poruka da je državni deficit korišten isključivo za pumpanje javnog sektora, a možda je korišten za pokriće nenaplaćenih poreza, recimo. Dakle, uvijek je suština kada država ulazi u deficit zbog čega, u što će taj novac ići. Porezni prihodi sa 64,4 milijarde ili 5,7% povećanja nisu kaže Vlada novo porezno opterećenje, ali će biti veći porezni prihodi. Ono što sam očekivao a nitko nije objasnio povećanje prihoda s naslova poreza na dobit čak 7,6 milijardi, skoro 35% više neplanirano u 2011. na temelju čega, odnosno koje su to projekcije koje donose tako optimističnu prognozu. PDV 50,3, 53,3 milijarde, samo 2 i pol posto povećanja unatoč povećanoj stopi. Državna potrošnja 2,4% manja i o tome se puno govori. Malo se manje govori da ova makroekonomska politika se bazira i na padu osobne potrošnje za 0,3%. To se nekako ne ističe ni u političkim govorima, niti u medijima, a ona zapravo to i znači. Investicije 7,4 milijarde javnog poduzeća. Kada taj paket investicija bude prezentiran javnosti možda ćemo moći biti uvjereni da je to kotač zamašnjak gospodarskog oporavka. A 2 milijarde prihoda od prodaje Hrvatske poštanske banke i Croatia osiguranja to je jedan od razloga zašto nećemo podržati taj proračun. Kada je već prodaja u pitanju onda mi se nameće jedno drugo pitanje. U INA-i Hrvatska nema upravljačka prava, to je ili prodano ili poklonjeno. Što će nam vlasnički udjeli u INA-i ako o ničemu ne odlučujemo u toj INA-i? ja bih i to prodao kada već rasprodaja traje. Kada se državnom proračunu pridodaju izvanproračunski korisnici onda su prihodi 112,4 milijarde, rashodi 123,2 milijarde odnosno deficit 10,7, a a ako sam dobro vidio u najveći deficit izvan proračunskih korisnika idu Hrvatske ceste 2,5 milijarde. Iz Zakona o izvršenju proračuna vidljivo je da je u ovoj godini planirano 18,8 milijardi zaduženja, 9,2 na otplatu dugova, 9,8 novih. Rashodi onih 3,4 milijarde gdje je ušteđeno. Za milijardu 490 milijuna su smanjeni rashodi za zaposlene, ali samo 590 milijuna odnose se na plaće, odnosno od 3,4 milijarde ukupnih ušteda čak 43,8% ušteda na zaposlenima. Ako dodamo subvencije milijardu i nešto manje, to su te dvije stavke velikih ušteda. Neki su se plašili pobune javnog sektora. Nećete gospodine Milanoviću imati problem sa javnim sektorom, on bi mogao biti negdje drugdje. Ali ima jedna stavka jedna institucija koja je u proračunu najviše profitirala, a to je Vlada čiji je proračun u odnosu na prošlu čak 26% veći odnosno za punih 56 milijuna. Dakle, ova Vlada će biti skuplja prema planu proračuna 56 milijuna no što je planirano za prošlu godinu. 2002.imali smo 10 milijardi eura dugova sada 47. Središnja država je tada dugovala 6, danas 20 milijardi. Neplaćene obveze, nalozi skoro 42 milijarde od čega 35% starije od pet godina, 21 tisuća firma bez zaposlenih duguje 16,5 milijardi. To su perači novca i utajivači poreza. Što se predlaže kod njih? Ništa. Bankarski sektor sa 4,7 milijardi dobiti prije oporezivanja. 2002.u ovoj zemlji imali smo 8,1 milijardu 8,1 milijardu neplaćenih poreza i doprinosa, 2004. 22,5, 2008. 28, sada je to negdje oko 46 milijardi, ako dodamo i koncesije procjenjuje se 9 milijardi. To je 55 milijardi ali to je ali to je "samo" pola proračuna. Dakle, mi imamo pola proračuna masi sredstava što država potražuje i ne može naplatiti. I te 2002. i završavam podacima i završavam podacima BDP bio je negdje oko 200 milijardi, imovina financijskog sektora bila je otprilike na tom nivou. Danas je BDP 330 milijardi, a imovina financijskog sektora je je za 50% veća od BDP-a što nismo našli ni u pratećim zakonima ni u proračunu. Jedna od velikih problema Hrvatske je siva ekonomija posebice nas interesira sivo tržište rada. Ništa, ni naznake pa čak ni mutne naznake o promjenama. Drugo, OIB. Potrošili smo jako puno novaca za uvođenje sustava OIB-a. jeli samo Visoki trgovački sud i Gruntovnica problem što on ne funkcionira i zašto je problem? čemu sustav OIB-a i maltretiranja građana s njima ako nije on u izvornoj funkciji naplate obaveza? Što se predlaže? Ja ni u mutnom nisam vidio ništa što bi jamčilo da sustav OIB-a u ovoj kalendarskoj godini profunkcionira. Preboj dugova kod doprinosa je ugrađen u zakon, a pitali smo što je s općim poreznim Zakonom za porez? Nismo dobili nikakav odgovor. Odbijen je i naš prijedlog progresivnog oporezivanja dividende i dobiti. I to je poruka koju smo razumjeli da se neće ići poreznim sustavom koji bi bio društveno prihvatljiviji. Kada je bila delegacija MMF-a u Hrvatskoj oni koji znaju čitati njihove poruke inozemne investicije u Hrvatskoj neće biti investirano u gospodarstvo i nova radna mjesta, nego u preuzimanja. U kupovinu onoga što je i Vlada najavila da će prodavati ali i onoga što se još na tržištu može naći. Sljedeća zamjerka je nagovještaj da praktički sve investicije u društvenim djelatnostima posebice u školstvo, predškolstvo i zdravstvo moraju ići modelom javnog privatnog partnerstva. Ja bih volio da prije toga Sabor dobije, a imamo veliki broj velikih investicija po tom modelu, da dobijemo obračun, analizu uspješnosti i profitabilnosti toga modela prije no što predaleko u njega novim investicijama zakoračimo. Zakon o izvršenju proračuna opet kod prava na pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave nema jedan važan kriterij. Nema kriterij da oni koji nisu uveli sve lokalne obaveze, poreze i prireze to moraju, pa i oni koji jesu uveli ali ne naplaćuju pa im je postotak naplate smiješnih 1/3 moraju naplatiti svoja potraživanja, da trošak ili rashodi proračuna i idu do 75% na zaposlene i po ovim kriterijima iz zakona i nadalje će imati pravo na pomoć središnje države. Tako dugo dok se ovi kriteriji ne ugrade dok svaka lokalna sredina ne iscrpi svoje lokalne mogućnosti pa tek onda ima pravo kucati na vrata države i ovaj model potpore lokalnoj samoupravi nije pravedan. Proklamirani ciljevi ovih dana iz izjava različitih članova Vlade bili su rast proizvodnje, rast investicija, smanjenje državne potrošnje, o smanjenju osobne potrošnje se malo šutilo, rast poreznih prihoda, rast BDP-a. A što ako se ti ciljevi ne ostvare, odnosno da li je točno da samo radikalnom izmjenom Zakona o radu koja u sebi krije samo jednu poruku, ukidajte sve kolektivne ugovore i ne samo u javnom sektoru nego i privatnom je rješenje gospodarskih problema Hrvatske. Iza zahtjeva za izmjenom Zakona o radu je skriveni zahtjev uništavanja sustava kolektivnih ugovora. predsjednik Vlade rekao je u sjevernim zemljama, pretpostavljam da je mislio na skandinavske države, ljudi rade. Točno, točno predsjedniče Vlade. Znate u čemu je tajna, u modelu uređenog tržišta rada kojega oni imaju, a taj uređeni model tržišta rada ima svoje ime, svoje institucije, svoje oblike. Ako već idete pisat novi Zakon o radu dajte taj model ugradimo u Zakon o radu i neće biti toliko problema. Tajna je samo u tome. Hvala lijepa. U ime Vlade Republike Hrvatske javio se ministar. Hoćete vi premijeru? Izvolite, gospodin predsjednik Vlade Zoran Milanović. Poštovani kolege, pozorno sam slušao govor predsjednika Hrvatskih laburista-Stranke rada gospodina Lesara. Politika je nadmudrivanje, katkad i manipuliranje pa ću ja zamoliti da se ovog drugog malo više klonimo. Kao što ste vi u mojoj metafori odabrali riječ mutno kao odrednicu nečega novoga, a ne ono što sam naglasio, a to je nepoznato i novo i neizvjesno, a onda na kraju i mutno, ali ne kao lov u mutnom nego kao nešto što čovjek bez iskustva teže razaznaje pa mu je metaforički mutno. Dakle metaforički, ne etički. Ja vas molim da kad je Zakon o radu u pitanju, evo imam ovu priliku još jednom naglasiti da se time ne bi manipuliralo, što je bitno a što je nebitno. Zakon o radu je duboki društveni ugovor. Prije 10 i više godina ona Vlada koju je vodio SDP, koalicijska Vlada u kojoj je premijer bio Ivica Račan je mijenjala Zakon o radu i u pregovorima s međunarodnim financijskim institucijama i kritizirana je, tko zna da li s razlogom. Povijest će utvrditi da je to neoliberalni zakon kojim su izdani radnici. I tako prošlo je desetak i više godina. Danas ponovno vidimo da iz reda neoliberalnih političara, ekonomista, bankara dolaze opet zahtjevi doduše malo neodređeni da se ponovno mijenja Zakon o radu i da se radnička prava smanjuju. Čujte, mi to nismo najavili u našem izbornom programu, mi o tome ne govorimo. Ako ima nešto konkretno citirajte, neka svi čuju. Mi o tome u ovom trenutku ne razmišljamo. Ja ću reći i nešto više, mi o tome uopće ne želimo razmišljati jer naglašavam, Zakon o radu je društveni dogovor, dubok, on nije samo slovo na papiru. Postoje neke odredbe oko kojih ćemo se i vi i ja složiti da možda nisu najracionalnije, to misle i sindikati danas. Ali ovo drugo, kad jednom krenete rezat nećete nikad stati jer u očima neoliberalnom poduzetnika dakle onoga koji gleda samo profit a ne društvenu odgovornost idealno je stanje u kojem nema nikakve obaveze. E gledajte, mi s jedne strane dakle pokušavamo rasteretiti poduzetnike i privrednike, privrednike naglašavam, dakle one koji privređuju, koji stvaraju novo, određenih tereta, doprinosa. To je novo, to je neizvjesno, to su neki već pokušali. Vidjet ćemo kako će to funkcionirat u našem slučaju. To je rasterećenje, to je motivacija, to je poticaj. S druge strane povećan je PDV da bi se s te strane korigirao državni prihod. Taj prihod će s druge strane po svemu sudeći ići u sanaciju nekih drugih manjaka u tom proračunu. Jel to genijalna ideja, nije. Bi li to moglo funkcionirati, vjerujemo da bi. Zato kada govorimo o Zakonu o radu, ako ga već ističete ovdje kao nemezu, kao veliku prijetnju, pa dajte recite što smo to rekli mijenjati u Zakonu o radu. Po mom dubokom uvjerenju ne, možda produljeni rok primjene kolektivnih ugovora, paradoksalno. Oko toga se hrvatska javnost podijelila, skoro se referendum organizirao. Danas sindikati zauzimaju racionalnu poziciju. ne znam, recite vi što smo mi to rekli, dakle nemojte pretjerivati, to vas jedino molim. Jedini zamašnjak su investicije, u strukturi društvenog odnosno nacionalnog proizvoda imate pet stavki: uvoz, izvoz, državna potrošnja, privatna potrošnja i investicije. Ova četiri osim investicija nažalost u ovoj godini ne mogu previše dati, jedino investicije, jedino javne investicije. Države koje su povećavale svoj deficit u ovoj krizi i rasle ja ne znam o kojima govorite. Velika Britanija koja nije u eurozoni ima ogroman proračunski deficit, ogroman 9% i ogromne probleme. To nije bio generator novog rasta, samo privremeno, kratko, problemi se vraćaju i to ne može trajati vječno. Drugi kao Njemačka pa i kao Italija koja ima ozbiljnih problema sa rejting agencijama i sa svojom vjerodostojnošću, sa povjerenjem koje odašilje imaju primarni proračunski suficit. Dakle ipak je stvar u disciplini i to ćemo naučiti u godinama koje dolaze, možda ne u rigidnoj disciplini ali u realnoj disciplini. Dakle kažem slušao sam pozorno, slušat ću i dalje, to je bila jedna detaljna analiza što ste vi učinili, poštujem to, međutim između analize i sinteze postoji razlika. Od sinteze, biokemijske vjerojatno, znanosti sluti nastao je život, od analize nije. Hvala. Hvala. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Najprije gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, rečenicu predsjednika Vlade što smo to rekli o Zakonu o radu. Nisam govorio o izjavama i najavama Vlade predsjedniče Vlade, nego vi znate da postoji i treći partner koji o tom temi intenzivno govori. Upozoravao sam na klimu koja se stvara u Hrvatskoj, zbog toga sam ovo apostrofirao. Dakle nisam rekao vladine izjave. Vladine izjave oko Zakona o radu ne, da, možda, otprilike tako sam ih razumio do sad. je ona jedna sporna odredba koja sve muči je rješiva i bez promjena Zakona o radu. A što se mutnoga tiče, nisam imao nikakvih primisli, samo sam citirao. sabora. Ispravljam netočan navod gospodina predsjednika Vlade o tome da Vlada ne razmišlja o izmjenama Zakona o radu. Netočno. Nekoliko članova Vlade je u javnosti jasno i glasno reklo da će se Zakon o radu mijenjati. Evo prvi potpredsjednik isto tako gospodin ministar financija koliko znam oni su još uvijek članovi Vlade, i ako govore u svoje ime onda biste ih vi morali javno odmah nakon toga ispraviti. Dakle, javnost smatra i mi u Klubu zastupnika HDZ-a smatramo na temelju izjava najmanje dva vaša ministra da ste vi pripremni mijenjati Zakon o radu. lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite. predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, gospodine ministre financija, član i gospođe članice i članovi hrvatske Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke će podržati ovaj proračun. Ali ćemo nešto reći u vezi sa prirodom ovoga proračuna, a još više o nečemu što bi njega trebalo pratiti. Ukoliko se očekuje da on doista poluči one uspjehe i one rezultate koje mu oni koji su ga osmišljavali i koji su ga ovdje predložili imaju na umu. Hrvatskoj je doista potrebna fiskalna konsolidacija, to je više nego jasno i o tome se govori duže vrijeme. I da je bilo okolnosti rezovi koje ste vi predložili u pogledu javne potrošnje bi se poduzeli već koju godinu ranije. Ovako vi ste ih poduzeli sada sa obzirom koji je predsjednik Vlade ovdje isticao da oni ne bi ugrozili ono što je u Hrvatskoj u ovom trenutku najkrhkije, a to su proizvodni potencijali i proizvodni kapaciteti države. I s druge strane da ne bi dodatno destruirao i onako krhko stanje u samoj državi. I s te strane mi mislimo da, bez obzira na prigovore onih koji kažu da niste dovoljno rezali, da je rezanje od 3,4 milijarde plus ovih 600 milijuna rezanje s mjerom. Ali mi dozvolite da sa kažem nešto o onom što me zapravo cijelo vrijeme muči dok slušam rasprave u vezi sa fiskalnom konsolidacijom, a to je odsustvo rasprave iako se iz riječi premijera jasno vidi da je i on toga svjestan, iako se iz riječi pojedinih klubova zastupnika vidi također da su i oni svjesni ali dajmo tome pravo ime, a pravo ime je da fiskalne konsolidacije neće moći bit na način na koji je zamišljena ako ne bude praćena konsolidacijom države. Jer na žalost država jeste nekonsolidirana. Da nije tako onda ne bi bilo moguće da pored deficita od 10 milijardi postoji 17 milijardi nenaplaćenih doprinosa za koje je ministar rada i ministar za mirovine kazao da su otišle u nepovrat. I u ekonomskim okolnostima i okolnostima krize je moguće da se tako nešto dogodi. Moguće je da tvrtke kolabiraju i moguće je da se ne dogodi da plate doprinose ili da plate doprinose. Ali mi znamo da nije posrijedi samo kolabiranje, nego je riječ zapravo o politici poslovanja. Ugasi tvrtku da ne bi platio doprinos, ugasi tvrtku da ne bi platio poreze. Prilikom izvještaja Državnog odvjetništva za 2010. Godinu vidjeli smo da iznos neplaćenih poreza poreza u slučaju tvrtki koje su otišle u stečaj ili u likvidaciju negdje blizu 3 milijarde kuna. Je li i to država mogla spriječiti? Šta je država u tom smislu mogla napraviti? To je pravo pitanje. Druga stvar. Ako je točno to o čemu se može čitati u posljednje vrijeme da samo 9 milijardi kuna iznose nenaplaćene pristojbe za koncesije za eksploataciju šljunka, za lovišta, za ne znam što sve ne još, pa to je gotovo toliko koliko je naš deficit. Kako je to moguće? Jesu li te tvrtke otišle u stečaj? Jesu li one otišle u likvidaciju ili se tu nešto drugo dogodilo ili se tu nešto drugo događa? Da mi ne znamo kako se ostvaruje koncesijski ugovori, da mi ne znamo kako se temeljem njih posluje i da naravno ne znamo ni da li se plaćaju pristojbe osim sada kada to vidimo što se događa. Prema tome, mi možemo rezati i ovoliko koliko smo odrezali, možemo sljedeće godine ili na eventualnom rebalansu rezati još toliko ali to neće imati smisla ukoliko se država neće konsolidirati. Jer naš problem je zapravo specifičan u odnosu na druge države koje je ovdje premijer spominjao. Naš problem je što mi nismo konsolidirali svoju državu. iz tog razloga gospodine predsjedniče Vlade, gospodo članice i članovi Vlade klub SDSS-a smatra da osim fiskalne konsolidacije, konsolidacije države je nužan, neophodan uvjet pod kojim je moguće da uspije politika fiskalne konsolidacije. Bez toga bojimo se da se to neće dogoditi. Drugi uvjet koji osim konsolidacije države koji smatramo da je neophodan da bi fiskalna konsolidacija mogla biti podnošljiva, da bi mogla biti izdržljiva za većinu građana u Republici Hrvatskoj jer se doista tiče većine i tiče se većine ljudi, a to je neophodnost da se teret fiskalne konsolidacije ravnomjerno rasporedi. Ovdje u posljednjih dana pa i danas u Saboru smo mogli čuti kako se više ne može živjeti a da se ne zaradi i da se više ne može živjeti na dug. A kome mi to govorimo? Penzionerima koji moraju kupovati hranu na dug, mladi koji moraju kupovati stanove na dug pod kamatama od 10,11 ili više posto, kome to govorimo? Kome se obraćamo u tom smislu? Onima koji su osuđeni da žive na dug, a na koje ćemo još morati svaliti teret fiskalne konsolidacije. A ne govorimo o onima koji imaju 98% štednje štednje u hrvatskim bankama. Ne govorimo o onima koji od 50 milijardi kuna kamata na štednju. A to sigurno nisu tih 2% i to sigurno nisu ti koji podižu kredite za stanove po tim kamatama koje sam spomenuo, nego je riječ o onima koji najčešće ne žive od rada, koji svoju imovinu nisu stekli radom, koje svoje mirovine nisu stekli radom i koji svoje bogatstvo nisu stekli radom i kojima danas država gospodine ministre smeta, preskupa im je, preteško je nositi. kada su stjecali tu imovinu kada su slali radnike u mirovine i na penzijske fondove tada im nije smetalo, kada je država izdavala obveznice da bi oni mogli poslovati, tada im država nije smetala. A danas im ova država smeta. Naša je zadaća da zaštitimo ovu državu i da vidimo gdje je neefikasna. Ali da ne dopustimo stvaranje mentaliteta koji se stvara u javnosti posebno u pojedinim medijima kako ova država ne samo da je skupa nego skoro da je suvišna i da treba ostaviti samo eventualno zastavu i Ustav na koji ćemo mi prisezati i da to bude jedino što bismo ovdje radili. A radi se o tome da mi odavde iz ove pozicije uvjerimo ljude, a vjerujem iz onoga što je predsjednik Vlade govorio sa osjetljivošću socijalnom i sa osjetljivošću za mjeru i za raspoređenost da je neophodno da vodimo politiku takvu da se iz tobožnje zaštite realnoga sektora. Gdje je taj realni sektor kompetitivan? Gdje je on konkurentan osim u odnosu prema našoj državi? Gdje on stječe najveće prihode, osim u odnosu sa utakmici sa državom i sa njezinim javnim poduzećima? Da li to radi sa poduzećima izvan zemlje? Teško. I ako radi radi uz snažene poticaje ove države. Prema tome, važno je da se kaže i važno je da se čuje da fiskalna konsolidacija mora biti provedena tako da u njoj teret odgovornosti snose i oni koji ne samo da su bogati nego imaju enormne prihode. Zašto u politici oporezivanja jedna skupina onih koji u Hrvatskoj iznimno visoko zarađuju i prihoduju? Zbog činjenice da bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje neće biti oporezivani a spadaju među one koji imaju najveće prihode. I sada kada biste došli sa pričom o potrebi oporezivanja kamata na kredite opet biste dobili pobunu. kada biste došli a Kukuriku koalicija, sada vladajuća koalicija je u pitanjima građana hoće li uvesti tu vrstu poreza je rekla da hoće, kao što je rekla da će uvesti naravno porez na kamate koje spominjem. Prema tome, to ne bi sigurno pogodilo širok broj građana Hrvatske. Pogodilo bi samo onaj dio koji doista raspolaže enormnim novcima. Prema tome, donešena je odluka da se reže ovoliko koliko je odlučeno 33,4 milijarde. I to ćemo podržati jer vjerujemo da ćemo to izdržati. Međutim to sigurno neće biti dovoljno. A ne bi bilo ni pravedno ukoliko bi se to dogodilo samo na način na koji je ovdje planirano ukoliko ne bismo postavili pitanje kome i gdje se još može rezati. Na kojoj strani se još može pojačati prihodovna komponenta proračuna? A to je tamo gdje sam spomenuo. U konsolidaciji države i drugačijem raspoređivanju tereta. Jedan od pravaca jeste da se to razmišlja zašto financijske institucije i danas i kod nas još uvijek imaju povlašten položaj u cjelokupnom procesu? Zašto? Vjerujem da ćemo u daljnjim raspravama oko proračuna moći odgovoriti na to pitanje, ali to pitanje je za nas u Klubu zastupnika SDSS-a od iznimne važnosti. Mogao bih naravno govoriti još o specifičnim aspektima ovoga proračuna kao što je pitanje općina na područjima od posebne državne skrbi, smanjivanja davanja tim općinama koje bismo trebali osposobiti zato da budu akteri u participaciji u europskim i razvojnim fondovima, ali to ćemo ostaviti za neku drugu priliku, jer to je i onako nažalost kap u moru ove priče o kojoj govorim. Ali ono što smatram za bitnim reći odnosi se na pitanje kako konsolidacije države tako istovremeno na pitanje, ako smo bili dovoljno smjeli da režemo tamo gdje je bilo najteže kao što je zdravstvo, kao što je školstvo i gdje je najosjetljivije onda očekujemo da treba i gdje naravno otpori ne mogu biti ni tako brzi ni tako moćni, onda je pitanje hoćemo li imati snage rezati tamo gdje otpori mogu biti direktni, brzi zato što imaju u rukama medije zato što u rukama imaju financijske institucije i država mora pokazati da je država prema svom narodu, a proračun je prilika da se kaže da država vodi računa o svome narodu a mi ćemo iz Kluba SDSS-a pospješivati Vladu da to čini. Zahvaljujem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Riječ ima ministar financija gospodin Slavko Linić. Obavještavam vas da je isteklo vrijeme za prijavu diskusije po bilo kojoj osnovi Poslovnika osim ispravka netočnog navoda za sada a kasnije za repliku. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče Sabora. Kolegice i kolege. U ovih nekoliko rasprava po klubovima u prvi plan je došlo pitanje efikasnosti naplate poreskih prihoda i mogućnost da u biti sa poreskim prihodima i naplatom poreskih prihoda pokušamo povećati prihodovnu stranu. Ministarstvo financija će vam dati vrlo detaljne podatke o tome kako se kreću naši nenaplaćeni poreski prihodi. I kad bi pribrojili sve ono što zaista nismo naplatili u posljednjih 10-tak godina, a još nije isknjiženo vidjet ćete da su to brojke blizu 50 milijardi kuna. kuna. Toliko nije naplaćeno sve ove godine, dobar dio je još u stečajevima, potražujemo, nisu završeni stečajevi, nije se otpisalo. Dobar dio tih tvrtki je nestalo, prestalo funkcionirati. Nisu zatvoreni, nisu otpisani. Prema tome, to su stvari koje ćemo na neki način tokom ove godine isknjižiti i jedan dio toga je sigurno izgubljen. Raspravljat ćemo o svakoj toj točki. Negdje 24 milijarde kuna je u ja bih rekao prolongiranim potraživanjima, da li kroz godišnje otplate, 30 mjesečne, sad je pred vama novi zakon. Vlada Republike Hrvatske upravo je u razmišljanju što učiniti, da li sa početkom mandata nove Vlade potpuno zaoštriti naplatu što znači svaki onaj tko ne plati kunu poreza po bilo kojoj osnovi, kunu carine da jednostavno blokiramo račune i nakon toga otvaramo stečaje. Za Vladu Republike Hrvatske vrlo jasni podatak 42 milijarde nenaplaćenih potraživanja je u cijelom gospodarskom sustavu, sa tendencijom rasta, bio je razlog da ne priđemo takvoj mjeri već da opet idemo na nepopularnu mjeru prijedloga odgode potraživanja ili ja bih rekao refinanciranje obveza dužnika na 36 mjeseci i zakon će biti tokom ove sedmice pred vama. Zašto nepopularan, pa zato što je on zaista destimulativan za svaku tvrtku koja ozbiljno izvršava svoje obveze, za svaku tvrtku koja možda zbog toga je i nekonkurentna u javnim natječajima i sasvim drukčije pristupa javnim natječajima za razliku od ovakvih tvrtki. to su ozbiljni problemi, ozbiljne dileme i pitanje je što učiniti. Također smo vam pokušali objasniti da Vlada ide na potpunu promjenu Zakona o financijskom poslovanju gdje ćemo definirati brzinu konsolidacije, financijske konsolidacije pravnih subjekata i na taj način da natjeramo dužnike i vjerovnike u kojim vjerovnicima će obavezno biti Vlada, za pokušaj pronalaženja izlaza da bi mogli biti odgovorniji u sustavima plaćanja ali ne samo prema državi nego i prema ostalim subjektima u gospodarskim aktivnostima. Prema tome, nakon što prođe proces zakona koji će biti pred vama, a to znači mogućnost da se pojedini subjekti jave za odgodu plaćanja na 36 mjeseci i porezna i carina i ostali subjekti Vlade Republike Hrvatske vrlo energično će naplaćivati svaku kunu, a to znači da ćemo imati puno, puno problema u gospodarstvu. Jedno i drugo, znači i mogućnost ugovaranja produžetka plaćanja prema državi sa novim Zakonom o financijskom poslovanju koji ipak treba vremena jer on traži i pravosuđe u tom segmentu, cijeli bankarski sustav, Narodnu banku, znači treba vremena, dogovaranja i javnih rasprava. Od tog trenutka počinje potpuno drukčiji tretman naplata i efikasnosti Porezne uprave. Prema tome, tokom ove godine način obnašanja prema dužnicima bit će sasvim drugi i ići ćemo na efikasnu naplatu i nažalost micanje sa tržišta svakog onog tko nije u stanju izmirivat navedene obveze. Isto znate da smo počeli mijenjat pravila vezano za isplatu doprinosa, da imamo već zakone vezano za isplatu i neto plaća. To su sve propisi koje ćemo tokom narednih nekoliko mjeseci izmijeniti i bitno će se nešto mijenjati na tržištu. Prema tome, proračun koji je Vlada predložila pred vas znači u tom dijelu i sasvim drukčije odnose između države kao vjerovnika i poreskih obveznika. Kad govorimo o tome da li je proračun suhoparne brojke ili on ima još neke poruke onda moram naznačit da će Vlada također pred vas kao dopunu ovog proračuna iznijeti i kompletnu ja ja bih rekao dinamiku državnih investicija po vrijednosti, po rokovima, po nazivu investicije da bi zaista naš podatak o 0,8 gospodarskom rastu imao i realnost. kao što ste vidjeli, ne razlikujemo se mi bitno od ostalih makroekonomista, i mi imamo pad državne potrošnje 2,4%, imamo pad osobne potrošnje, ocjenjujemo da će rast PDV-a, ja ja bih rekao uštede koje imamo na isplatama plaća, čak i u javnom sektoru imati za rezultat nižu potrošnju. tome tu se ne razlikujemo, mi se razlikujemo samo u tome što je prošla godina bila -7% investicijskih aktivnosti, a ovu godinu ih očekujemo +7,4. To su jedine razlike u tim makroekonomskim projekcijama budućnosti 2012.godine i to je razlog zašto će Vlada itekako dinamički pratiti da li smo u stanju postići tih 0,7. Ali paralelno sa investicijama Vlada Republike Hrvatske ide i na projekte i programe reformi u ovoj godini, reforme koje će biti ne samo naznačene, dinamički projicirane, efekte koje moraju proizvesti, mjere koje će ih pratiti, da ih možemo ostvariti. Jer jednostavno te reforme koje treba provesti u ovoj godini će značiti sigurnost onih stavaka potrošnje u proračunu, jer dobar dio tih reformi će pratiti jednostavno potrošnju u proračunu i značit će realnost ovih brojaka na rashodovnoj strani. To će biti ti pisani dokumenti uz ovaj proračun, tako da bi on mogao biti svima vama i prihvatljiv i razumljiv. Ovdje je i nekoliko rasprava vezano za pravedniju preraspodjelu poreskog opterećenja i poslano je već nekoliko poruka da ozbiljno razmišljamo o još pravednijoj raspodjeli poreskog opterećenja. Jer trinaesta i četrnaesta godina su godina u kojima će trebati i nadalje smanjivati potrošnju državnog proračuna, ali će trebati biti i realniji u prihodovnoj strani. I evidentno je da PDV ili sektor potrošnje ne može biti jedini izvor poreskih prihoda i da će trebati i nove poreze uvoditi. Već nekoliko puta smo rekli da u Hrvatskoj najveći problem je što ogromno bogatstvo, ogromnu imovinu koju imamo nismo stavili u funkciju. I to bogatstvo kad nije stavljeno u funkciju trebat će na neki način porezima vlasnike natjerati da ih stave u funkciju, pa i kamata o kojoj govorimo. Ali to su sve aktivnosti ja bih rekao i poslovi koji će se kroz prijedlog reformi pripremiti za ovu godinu, a na trinaestoj i četrnaestoj godini koje su u ovim fiskalnim projekcijama imat će svoj efekat. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, članice i članovi Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege. Ovaj proračun kao i svaki proračun donosi se u nekakvom realnom vremenu i ključno je pitanje da li neki proračun odgovara na pitanja i zahtjeve nekog vremena, pa bih ja malo oslikao situaciju u kojoj se danas Hrvatska nalazi i ove makroekonomske okolnosti u kojima se ovaj proračun donosi. Treba znati da je državni dug 46,6 milijardi eura i da u tom državnom dugu javni dug, odnosno dug Vlade raste posljednjih godina. Treba znati da je deficit proračuna 15 milijardi kuna 4,3% bruto društvenog proizvoda što znači da je izašao iz okvira mastriških kriterija jednom od tri važna kriterija za postavljanje za euro zonu. To je druga strana medalje sa pregovorima sa da je odnos između radnika i umirovljenika u Hrvatskoj 1,2:1 što znači da na milijun i 200000 radnika imamo milijun umirovljenika i da je pokrivenost uvoza izvozom 60%. To su četiri činjenice koje su nesporne i koje jasno i dostatno oslikavaju trenutak u kojem se Hrvatska nalazi. Slika može biti plastičnija ako se još doda odnos mirovine i plaće, prosječne mirovine i prosječne plaće koji stalno pada u zadnjih godina. Unutarnji dug, nelikvidnost koja je dosegla gotovo četrdesetak milijardi kuna, indeks konkurentnosti Republike Hrvatske, indeks percepcije korupcije indeks zaposlenosti koji je u Hrvatskoj oko 50% što znači od svih radno sposobnih samo 50-tak posto radi a neke europske zemlje su dosegle 70% a u dokumentu Europa 2020. postavljen je cilj 75% indeksa zaposlenosti, a mi se nalazimo negdje na oko 50%. Ovi dodatni podaci sliku o tome, našeg gospodarskoga i političkog trenutka čine nešto plastičnijom, ali je ne čine ništa ljepšom. I u takovim okolnostima se donosi ovaj proračun i to nikada ne treba smetnuti s uma. Zbog toga da se zna odakle smo krenuli pa da se može pratiti razvoj koji ćemo postići, ali i zbog toga da se zna tko je odgovoran za to da se Hrvatska danas nalazi baš u takvom trenutku. Ni to nije loše i to je za politiku dobro. Ovaj proračun u pogledu deficita od 15 milijardi kuna pada na nešto malo manje od 10 milijardi kuna i ulazi u mastriške kriterije u tom segmentu. To je veliki korak. Ovo je prvi proračun u zadnjih 20 godina koji je manji od prethodnoga. Za to je trebalo imati i snage i odlučnosti. I kada govorimo o tome kakav je to proračun, koja je njegova priroda ovdje je često puta bila govorena, izgovorena nebrojeno puta floskula o tome da su proračuni razvojni i da su socijalni što zapravo najčešće nisu bili niti jedno niti drugo, jer se nije znalo na kojoj od tih komponenti je naglasak i koja je u nekom času važnija. Pa je bilo naravno lijepo reći, to su dakle bili konzervativni proračuni, proračuni status quo. Jer ako proračun je jednako razvojni i socijalni onda nije ni jedno ni drugo. Ako nije razvojni, onda dugoročno gledano ne može biti ni socijalni. zemlje koje znaju kako se vodi politika, imaju faze razvojnosti proračuna kada se želi postići i postiže gospodarski rast, a onda nakon toga proračuni mogu biti socijalni. Ovaj proračun o kojem mi danas govorimo to je proračun koji mora biti razvojni. Tu nema nikakove alternative. To je proračun štednje i proračun razvoja. Jer bez toga ne bi sutra mogao biti socijalni proračun, jer bi morali dijeliti sirotinju, pa i u najsavršenom socijalnom sustavu ako nemate što dijeliti još uvijek je to loša socijalna politika, a da bi do nje došli morate ići putevima razvoja. Ja ću ovdje naglasiti neke stvari u ovom proračunu koje govore u prilog toga da se radi o proračunu koji će, koji bi mogao omogućiti razvoj. Treba znati da su krediti i jamstveni programi u gospodarstvu koji su na stavci Ministarstva financija porasli za 20% da je podizanje izvoza na toj stavci poraslo za 333% sa 180 milijuna na 600 milijuna kuna, a taj trend sa 700 milijuna kuna poticanja izvoza godišnje na toj stavci se nastavljaju godinama 2013. i 2014. na pozicijama Ministarstva gospodarstva za jačanje konkurentnosti industrije dakle te rak rane hrvatskog gospodarstva predviđen je porast od 9%, a jednako tako Agencija ja javno-privatno partnerstvo dobija 11% više proračuna u tim teškim i skučenim proračunskim okolnostima. Na području ministarstva poduzetništva i obrta subvencije kamata za poduzetničke kredite rastu za 33%, a jačanje međunarodne konkurentnosti se uvodi nova stavka od 25 milijuna kuna i ta stavka se produžava u proračunu u projekciji za 2013. I 2014.godinu. i jednako tako na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU imamo program regionalne konkurentnosti koja raste za 72%. Naravno da je to sve samo dio priče. Pitanje je kako će funkcionirati ova najavljena investicijska investicijska komponenta od 7 ili 8 milijardi kuna. Ali ovo su znakovi koji daju nadu da projekcija koja je ovdje postavljena i da cilj razvoja koji je postavljen u tom proračunu i politici Vlade RH imaju realno utemeljenje. Što se tiče održivosti proračuna naravno da ostaje pitanje otvorenosti da li je taj proračun održiv? Na to pitanje nitko ne može dati egzaktan, pozitivan ili naravno negativan odgovor koji bi bio utemeljen na podacima, jer radi se o pretpostavkama radi se o procjenama. Ali ono što je važno da je Vlada prepoznala situaciju, prepoznala problem i postavljajući ovakav proračun preuzela odgovornost i za njegovu održivost. I to je nova manira u vođenju javnih poslova. Dakle, preuzeti odgovornost pa se onda naravno ako je niste u stanju ostvariti ono što ste zapisali i planirali onda ćete bar morati odgovarati. To je ključno pitanje. Klub zastupnika HNS-a naravno podržava ovaj proračun ali pogotovo podržava ove njegove komponente za 2013.i 2014.godinu. Ne treba smetnuti s uma da je deficit proračuna koji je projiciran u tim godinama

pada godišnje za 1% prema ovim projekcijama i sa 38,9 u 2012.pada za velikih, ogromnih 2% u 2014.godini. To su stvari koje treba imati na pameti i treba pratiti na temelju ovih podataka odakle je krenula ova Vlada. I kako sam rekao da se one temeljne stvari, temeljna četiri podatka ne trebaju nikako smetnuti s uma, treba ih stalno ponavljati, imati ih na pameti. Ja ću ih još jedanput ponoviti i u kontekstu održivosti proračuna i u kontekstu odlučnosti koju je Vlada predlažući ovakav proračun iskazala. A to je da je državni dug 46 milijardi eura, da je deficit proračuna 15 milijardi kuna, da je odnos radnika i umirovljenika 1,2:1 i da je pokrivenost uvoza sa izvozom 60%. I u takvim okolnostima ostvariti održivost ovog proračuna neće biti jednostavno, ali ja sam uvjeren da sa mjerama koje je Vlada najavila dijelom u ovom proračunu a dijelom u svome programu da će to biti moguće i da će ove projekcije proračuna koje su ovdje predviđanja za 2013., 14. i nadam se naravno 15.koja bi bila godina ubiranja plodova da će se te projekcije održati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine gospodine premijeru, poštovani gospodine ministri, gospođo ministrice, poštovane kolegice i kolege. Još je u 16. stoljeću jedan od najvećih bošnjačkih filozofa Hasan Kafi Prušak rekao "Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike". Evo prošlo je više od 4 stoljeća, ali istinitost ovih riječi nije izgubila na svom značenju niti djelić vremena. Hrvatska je već godinama opterećena velikim gospodarskim problemima i došlo je uistinu vrijeme kada više nema vremena odgađati početak rješavanja ovih problema. Danas je točno 60. Dan nove hrvatske Vlade. 23.prosina prošle godine prije 60 dana današnji premijer gospodin Zoran Milanović predstavljajući program i kandidate za sastav današnje hrvatske Vlade rekao je riječi koje su dale nadu da će se nešto u cijeloj RH, a posebno u Slavoniji i Baranji konačno početi mijenjati na bolje. Govoreći o neopravdano ogromnim razlikama između pojedinih hrvatskih regija tada je današnji premijer između ostalog rekao sljedeće: "Čitave hrvatske regije Slavonija prije svega su žrtve rata, kasnije možda i ne baš najuspješnije politike, jer u Hrvatskoj politika odlučuje o svemu i odlučivala je o svemu, a najviše o javnom novcu. Nije dobro. Toj Slavoniji, našoj Slavoniji obećajm posebnu brigu. Za ovako malu zemlju kao što je Hrvatska regionalne razlike su nevjerojatno velike. Za takvu zemlju razlike između zapada i istoga između sjevera i juga su nedopustivo velike. Slavonija a onda i Dalmacija koja je u nešto boljoj situaciji od Slavonije su naši veliki, veliki ciljevi i važni prioriteti. Nećemo diskriminirati po političkom kriteriju. Držite me za riječ kolegice i kolege". Bile su ovo riječi gospodine premijeru koje ste izrekli prije 60 dana ovdje u Hrvatskom saboru. Bile su to uistinu riječi ohrabrenja, riječi koje su gubile nadu u bolje sutra cijele Hrvatske, a za nas u Slavoniji i Baranji bile su od posebnog značaja. I držali smo vas gospodine premijeru i još uvijek vas držimo za riječ kako ste i sami tražili. Pred nama je prijedlog državnog proračuna za 2012.godinu. zbog svjesnosti da je prošlo vrijeme kada se moglo trošiti više nego se stvaralo i imalo, građani Hrvatske su bili i jesu spremni iako im je voda već došla do grla podnijeti i dodatni teret izlaska iz krize na svojim već napaćenim leđima. Pogotovo zato što im je obećano da će taj teret morati podnositi svi, bez izuzetaka, bez povlaštenih, bez jednakijih od drugih. A da li smo to ovim prijedlogom državnoga proračuna i dobili? Nažalost mnogih a posebno nas u Slavoniji i Baranji bojimo se ne. Nismo dobili ono što je obećano. Obećali ste nam tada i da oni koji trenutno nisu jaki i zaostaju u razvoju, citiram, krenu za onima koji to jesu i da ih dostižu, ali kako ih stići kada u ovom prijedlogu državnog proračuna nalazimo sljedeće. Evo Slavonije i Baranje, poljoprivreda. Nije potrebo posebno naglašavati da je poljoprivreda glavna i strateška grana gospodarstva upravo u Slavoniji i Baranji. U planu 21 Kukuriku koalicije u poglavlju o poljoprivrednoj politici i politici ribarstva na 15. stranici zapisano je citiram: naša koalicija svrstava poljoprivredu u prioritetnu i stratešku granu. A na 16. stranici među ostalim piše: sustav poticaja bit će u funkciji povećanja i promjene strukture proizvodnje, sustav poljoprivrednih potpora u Hrvatskoj provodit će se kao i u zemljama Kako to izgleda na hrvatski način evo primjera. Rashodi državnoga proračuna su ovim prijedlogom smanjeni u odnosu na prošlu godinu 3,4 milijarde kuna. Od toga je najveće smanjenje predviđeno za poticanje poljoprivredne proizvodnje, intervencija na tržištu u iznosu od više od 1,3 milijarde kuna što čini 40,06% ukupnog smanjenja rashoda državnog proračuna. Drugo, ovo ne može opravdati niti podatak da su osigurana sredstva u proračunu za plaćanje ugovornih obveza

nedavno smo prije referenduma o ulasku u Europsku uniju slušali spotove o tome kako je u Europskoj uniji 40% proračuna namijenjeno poljoprivredi, a i poznato je da je u EU za ruralni razvoj putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u razdoblju od 2007. do 2013. godine izdvojeno 96,3 milijardi eura odnosno oko 20% sredstava je namijenjenih zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Imajući ovo u vidu ne čudi onda da u ruralnim područjima Eu koja zauzimaju 91% površine Europe živi više od polovice ukupnog stanovništva EU, kao što je imajući u vidu dosadašnju izrazito lošu i neučinkovitu poljoprivrednu politiku prema hrvatskim poljoprivrednicima ali prema hrvatskom selu nije za čuditi se što je iz dana u dan hrvatsko selo sve siromašnije i pustije. Slavoniji i Baranji više nije dovoljno imati ministra poljoprivrede koji samo dolazi iz Slavonije i Baranje, a da u isto vrijeme odnos prema poljoprivredi svih ovih godina bude takav da poljoprivrednici svake godine opravdano moraju prosvjedovati kako bi ostvarili svoja prava. Dosta je bilo imati ministara poljoprivrede poput bivšeg ministra Slavonca koji je domaćinstvo Svjetskog prvenstva u oranju kako sam to već govorio, koje će se ove godine održati u Hrvatskoj, pored svih slavonsko-baranjsko-srijemskih plodnih njiva dodijelio ni manje ni više nego Biogradu na moru. Četvrto, nažalost nije samo drastično smanjenje poticaja za poljoprivrednom proizvodnjom ogledalo odnosa ovakvog prijedloga državnog proračuna prema p poljoprivredi kao najvažnijoj strateškoj grani gospodarstva Slavonije i Baranje. Našlo se tu mjesta i za jednako tako drastično smanjenje sredstava za npr. potrebe Hrvatskog centra za konjogojstvo. To je za državne ergele Đakovo i Lipik kojima su sredstva za ovu godinu smanjena ni manje ni više nego za 52,3% odnosno sa 11,1 na 5,3 milijuna kuna. Peto, s druge strane u razdjelu tog istog Ministarstva poljoprivrede nalazimo da će se ove godine naći 700 tisuća kuna za obnovu voznog parka i ne samo to, i u 2013. bit će još više novaca za vozni park, milijun i 870 tisuća kuna. I isto toliko i u 2014. godini. Znači za obnovu voznog parka

U planovima Hrvatskih voda za obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje u 5 slavonsko-baranjskih županija u 2012.godina predviđeno je smanjenje sredstava za više od 37,7 milijuna kuna, a najgore je prošla Požeško-slavonska županija kojoj su smanjena sredstva za gotovo nevjerojatnih 70,91%. U programu investicijskih aktivnosti za regionalni vodovod istočne Slavonije, za vodoopskrbni sustav Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije smanjena su planirana sredstva u odnosu na prošlu godinu za 10,1 milijuna. Za sustave navodnjavanja na području Slavonije i Baranje smanjena su sredstva za 49,2 milijuna kuna. Rekli ste da neće biti diskriminacije niti po jednoj osnovi, a posebno ne po političkom kriteriju a slušajte sada, za obnovu i izgradnju odvodnih sustava na području Slavonije i Baranje, za Županju, Osječko-baranjsku županiju, Virovitičko-podravsku županiju smanjena su sredstva za 6 milijuna i 70 tisuća kuna, dok je u isto vrijeme u odnosu na prethodnu godinu predviđeno povećanje sredstava za odvodne sustave u Međimurskoj županiji za 100 tisuća kuna, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 400 tisuća kuna,

Nema diskriminacije. Ne znam kako se ovo zove. Pogledajmo razdjel tekuće pomoći, kapitalne pomoći i kapitalnog ulaganja. Za ove namjene u državnom proračunu je predviđeno nešto više od 8,8 milijardi kuna. Od toga je za svih 5 slavonsko-baranjskih županija predviđeno nešto više od 274 milijuna kuna ili 3% što je u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 440 milijuna i 660 tisuća, a tada je to iznosio 5% ukupnih sredstava, smanjenje za više od 166 milijuna kuna. Najveće ovogodišnje smanjenje je za Vukovarsko-srijemsku županiju i to za više od 137 milijuna kuna. Gotovo nepovjerovati. Pogledajmo i kontinentalni turizam. Upravo kada je razvoj kontinentalnog turizma počeo uzimati maha u Slavoniji i Baranji u ovom prijedlogu državnog proračuna ulaganja u isti su drastično smanjena. Evo ga, za potpore poticanja seoskog turizma sredstva su gotovo sasvim ukinuta 97%, za program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima sredstva su smanjena za 4,6 milijuna kuna, za 67,8%. Sredstva za selektivne oblike turizma na kontinentu kompletno su ukinuta, bila su 7,1 milijun kuna, sad je nula. A govorimo o ravnomjernom razvoju svih hrvatskih regija. Moglo bi se reći za Slavoniju i Baranju i ovaj je prijedlog proračuna na tragu narodne izreke "sirotinjo i Bogu si teška". I pogledajmo još korisnike proračuna. Nebrojeno puta smo čuli opravdane argumente o nužnosti štednje i to na svim nivoima, bez privilegiranih i bez jednakijih od drugih i kako svi moraju dati svoj doprinos tome. Najavljuje se nužnost otpuštanja više tisuća radnika, a pogledajmo što u smislu štednje i racionalizacije pokazuju predviđena sredstva po pojedinim pojedinim korisnicima državnog proračuna. Već je spomenuta Vlada Republike Hrvatske. U situaciji neupitne nužnosti štednje sredstva za rad Vlade u ovogodišnjem su proračunu u odnosu na prošlu godinu valjda kao primjer svima drugima povećana za nešto više od 56,5 milijuna odnosno za 26,6%. Od ovoga je valjda u cilju racionalizacije za rashode za zaposlene predviđeno povećanje sredstava od 103,9 odnosno za 3,9%, a za pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske u Uredu predsjednika Vlade predviđeno je povećanje od mizernih 289%, odnosno sa 2,7 na 7,8 milijuna kuna. Za ured Vlade Republike Hrvatske za udruge predviđeno je opet valjda kao doprinos štednji i kresanju troškova povećanje sredstava za 259,4%, za oko 65 milijuna, a Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ima povećanje za malih 173,8% Razumljivo udruge su od velike važnosti za razvoj zajednice i civilnoga društva i njih treba financirati, pa makar hrvatski građani ne imali ni što za jesti. I za te udruge ne trebaju vrijediti mjere štednje i kresanja troškova, osobito ne treba štedjeti ako se radi o udrugama koje svesrdno promiču teze o Hrvatskoj kao državi nastaloj na zločinu i o Domovinskom ratu kao udruženom zločinačkom poduhvatu. Jedno pitanje za razdjel Hrvatskog sabora. Volio bih čuti odgovor i na pitanje što je sa saborskom tv, zašto je dosadašnji iznos od 970000 kuna zamijenjen nulom u ovoj godini. Ako se radi o tome da neće biti nabavke opreme u redu, ali ako se radi o tome da hrvatska javnost više ne mora slušati niti gledati što se i o čemu raspravlja u Hrvatskom saboru onda se to moram priznati nikome ne sviđa. Ministarstvo financija. Kao prilog tvrdnje da nema nikakve diskriminacije po niti jednom kriteriju, a osobito ne po političkom evo pogledajmo i razdjel pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Ovdje naime u najmanju ruku začuđuje pogled na predviđena sredstva po županijama. Dok je za Osječko-baranjsku županiju predviđeno samo malo smanjenje sredstava od 3,8% moram priznat da smo zadovoljni, ne razumijemo zašto je Vukovarsko-srijemska županija dobila predviđeno smanjenje od čak 30,3% više od 2 milijuna kuna dok je u isto vrijeme za Međimursku županiju predviđeno povećanje od 138%, za Sisačko-moslavačku županiju 155,1%, a za Varaždinsku županiju 162,2% sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Evo i još nešto o izvanproračunskim korisnicima. O njihovom doprinosu štednji, kresanju troškova i racionalizaciji, pa pogledajmo. U financijskom planu za 2012. godinu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost štednja će vjerojatno biti provedena tako da se predviđa povećanje rashoda za zaposlene za 1,3 milijuna kuna, odnosno za 4,98%. Povećanje rashoda za nespomenute rashode poslovanja za 62,4 milijuna kuna ili 8,68% kao i povećanje rashoda za usluge za nevjerojatnih 337,66% ili za 39 milijuna. Biti će to zasigurno vrlo učinkovita štednja u Fondu za energetsku učinkovitost kao i u Hrvatskim cestama u čijem se financijskom planu za 2012. godinu predviđa kao prilog štednji povećanje opet rashoda za zaposlene za malo manje od 6 milijuna kuna, 6,81% kao i povećanje naknada za troškove zaposlenima od nešto više od pola milijuna kuna. Štedjeti će se i u Agenciji za upravljanje državnom imovinom. I kod njih se predviđa povećanje rashoda za zaposlene za nekih 6 i pol milijuna kuna ili za 21,5%. I na kraju, štedjeti se treba i mora i nismo protiv toga i u toj štednji svi trebamo i moramo dati svoj doprinos. No, u ovom i ovakvom prijedlogu državnog proračuna nije vidljivo ne samo da svi zaista sudjeluju u štednji već niti da je teret krize ravnomjerno raspoređen na sve hrvatske građane, niti da je ravnomjerno raspoređen na sve hrvatske regije. A po svemu sudeći bojimo se i opet bi Slavonija i Baranja trebali izvući deblji kraj. Sjetite se samo razdjela poljoprivrede. A obećali ste gospodine premijeru voditi posebnu skrb o Slavoniji i Baranji i mnogi od nas su željeli i još uvijek žele u to vjerovati. Rekli ste držite me za rije. Evo držimo vas još uvijek za riječ, jer ovo je ipak još samo prijedlog državnog proračuna i on se da i može još uvijek izmijeniti amandmanima i mi ćemo ih dostaviti. I još uvijek nije izgubljena šansa da održite riječ i još nije kasno da ne razočarate hrvatske građane, a posebno građane Slavonije i Baranje već na prvom pravom ispitu, a donošenje državnog proračuna jest takav ispit. I još nije kasno da budete ne samo druga već drugačija vlast od one koja je Hrvatskom vladala posljednjih osam godina. 16.11.2010. godine, gospodine premijeru, prilikom rasprave o Prijedlogu državnog proračuna za 2011. godinu, u žaru rasprave točno ste 22 puta upotrijebili pitanje jeste li svjesni tadašnje predlagatelje državnog proračuna predstavnike Vlade Republike Hrvatske iz HDZ-ove koalicije. Danas ja vama postavljam samo jedno pitanje jeste li svjesni? Jeste li svjesni da ovakav prijedlog proračuna ipak nije ono što se obećavalo, nije ono što su građani uistinu očekivali, nije ono što što Republiku Hrvatsku uistinu vodi putem izlaska iz krize. Ovo je proračun koji Hrvatsku još uvijek na žalost vodi putem koji vodi ka putu izlaska iz krize. U Banskim dvorima promijenila se kuharica i ne kuha se više krumpir salata od koje je pozlilo ogromnoj većini građana Hrvatske. Nemojte molim vas da i od vaše kuhinje i vašeg jelovnika hrvatske građane, a osobito građane Slavonije i Baranje hvata mučnina i muče grčevi. Sa željom da vaš plan 21 ne doživi sudbinu poznate HDZ-ove jamstvene kartice pozivamo vas da razmotrite i prihvatite opravdane i argumentirane primjedbe i amandmane koje ćemo vam uputiti prije svih kada je u pitanju poljoprivreda. Nadamo se da će naše primjedbe naići na razumijevanje, jer vas držimo za riječ. U protivnom, klub HDSSB-a neće moći prihvatiti ovakav prijedlog državnog proračuna. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Za riječ se javio gospodin premijer. Izvolite gospodine Milanoviću. Ja sam u govoru u Hrvatskom saboru polazio i zadržavao se prvenstveno na načelima. Vi ste govorili o stotinama detalja ili o desecima detalja. I jedan i drugi pristup imaju svoje prednosti i nedostatke. Suhoparna načela ljudima mogu biti dosadna, a gomilom podataka ljude možete zbuniti, pa izvuku krivi zaključak. Slušajući vas mada ste bili konstruktivni i pomirljivi čovjek bi zaključio da je u stvari na djelu nekakav tajni plan nekakvog tajnog bratstva da se Slavoniji uzme iz očiju, a da ona to ne vidi a znate da nije tako. Mogao bi se izvući takav zaključak. Nije tako. Dakle, mnogih stvari se niste dotakli. Ali jedno pitanje i zato je je to jedan od hendikepa rasprave u Saboru što ne možemo raspravljati otvoreno, direktno nego po ovim relativno krutim pravilima. Možda je dobro da su kruta. moje pitanje može glasiti smatrate li vi da je dosadašnji sustav potpora bio dobar, bio učinkovit i da ga se može ekonomski i etički braniti? Ja vam neću sugerirati odgovor. Vi recite. Smatrate li da će u budućnosti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Slavoniji biti lošije, da će biti zakinuta? Smatrate li da ćemo zaista, sad ja ponavljam jednu upitnu frazu više puta dopustiti da nas se na takav način prokaže, da se u stvari izblamiramo da jednu možda i najsiromašniju hrvatsku regiju dodatno unizimo i dodatno ostavimo za leđa Hrvatskoj. Pa naravno da nećemo! Prostora za neku vrstu razgovora još uvijek ima, međutim ja vas pozivam da ne, to je moj poziv, apel da ne pretjerujete jer ovo je bio cijeli tsunami podataka od kojih možda neki stoje ali većina kad gledate širu sliku prema mom dubokom uvjerenju ne stoje. Tu su sredstva za regionalni razvoj, tu su sredstva u energetici. Sve su to stvari gdje ćemo se mi pokušati dokazati pa kako bude kao prosvijećeni upravitelji, kao ljudi koji znaju što su prioriteti. Prema tome, ja vas još jednom pozivam da ovdje sada ne zbunjujemo ljude. Tu, naime tu se odmah ograđujem. nećemo podcjenjivati ljudsku inteligenciju i pamet. Možemo govoriti o svemu, ali da podatke korektno prikazujemo i da ih stavljamo u pravi kontekst, da se zna kad je 300% nečega svega par milijuna kuna. Da kada govorimo o troškovima za vozni park. Pa pobogu! Pa to je zadnja stvar koju bih želio potpisati i koju uopće želim stavit u proračune. Ali imate opciju ili obnove voznog parka kakav je da je sa jeftinijim vozilima na lizing ili ćete plaćati skupe troškove održavanja i servisa. A to kao građanin koji vjerojatno ima privatni auto znate vrlo dobro što je. To su stvari koje moraju funkcionirati. Prema tome, da ja sada ne bih opet otišao u onu suhoparnu krajnost načela, da možete nas i dalje držati za riječ. Mi smo itekako svjesni da je naš ugleda i naša reputacija ovisi o tome hoćemo li biti pravedni i pošteni, a ne manipulatori. Nema nijednog jedinog motiva. Evo gledajte nas kao političari da se u ljudima u Slavoniji zamjerimo niti ćemo to činiti. Slavoniji će po inerciji ako hoćete, po inerciji tko god bio u Hrvatskoj vlast, kroz fondove regionalnog razvoja, poticaja ruralnog života, kroz EU biti bolje nego što je bilo do sada. Evo, uz najnesposobniju hrvatsku vlast uz zlonamjernu hrvatsku vlast naprosto tamo su stvari nešto bolje. U nekim drugim dijelovima Hrvatske e tu ćemo morati možda malo više potegnuti. Eto. Ali da se sve ovo skupa ne bi svelo na nadmudrivanje i na manipuliranje, ja ću tu sada stati pa ćete vidjeti koje su naše stvarne namjere. Samo kao političari imamo taj interes da Slavoniji bude bolje, a da ne govorim o drugim interesima ne, ljudskim itd. Hvala. Hvala. Ostajete kod toga da ispravite netočan navod. Izvolite gospodine zastupnik Dinko Burić. protiv Slavonije i Baranje. Brojke govore za sebe. 373 stranice proračuna bez onih dodataka, vjerujete da smo pregledali svaku stavku po stavku. Što se tiče neučinkovitosti vaše pitanja vi ste mene pitali, iako ste vi meni trebali davati odgovore, ja ću vama pokušati svejedno odgovoriti, odgovoriti, ne smatramo da su poticaji do sada bili učinkoviti. To smo i rekli, neučinkovita politika, ali se ona ne rješava na način da ukinete poticaje nego da odredite drugačije kriterije. A vi ste smanjili za milijardu 300 milijuna kuna razred poljoprivrede što je 40,6% ukupnog smanjenja državnog proračuna. To je matematika. Ja sam očekivao da ćete mi dati odgovor za Saborsku TV, neka mi da gospodin predsjednik ako bude. I na kraju evo još samo kada ste govorili oko vozila. Čujte, čudno je da baš …, a baš je upalo u oči nisam nigdje vido drugdje da se uzima, baš na razdjelu gdje ste najviše uzeli osiguravate u tri godine 4,4 milijuna kuna za nabavku vozila. Mogli ste napraviti negdje drugdje pa se i posuditi manje bi u oči upadalo. Hvala lijepa. Dozvolite samo da kažem jednu rečenicu, makar to ne bih trebao po Poslovniku ali kako je u pitanju ovdje se odnosi prije svega na mene kao predsjednika Hrvatskog sabora, ali i na sve zastupnike. Dakle, ovih 970 tisuća kuna nije više u prijedlogu proračuna zbog toga što su što su ta sredstva bila namijenjena tehnološkom unapređenju i dogradnje sustava Saborske TV a sada si to ne možemo priuštiti. Dakle, standardi prijenosa se ne smanjuju ali su se mogli unaprijediti. Nažalost, to ne možemo sada činiti. Dalje riječ ima gospođa potpredsjednica Hrvatskog sabora a u ime Kluba HDZ-a Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče Vlade RH, ministrice i ministri, kolegice i kolege. Evo na početku u ime Kluba zastupnika i zastupnica HDZ-a želim nešto reći kao recimo jedan mali uvod budući da smo svi ovdje okupljeni predstavnici političkih stranica, da se bavimo politikom, dakle mi smo političari i političarke jednu ocjenu isključivo s političkog aspekta ovoga proračuna za koji odmah moram reći Klub HDZ-a neće glasovati. Dakle, politička ocjena kada se proračun pogleda u cjelini. To je nešto dame i gospodo što program Kukuriku koalicije, program 21 nije najavio. To je nešto o čemu kada govorimo o povećanju PDV-a kada govorimo o povećanju poreznog opterećenja građanki i građana RH nije najavljivano u predizbornoj kampanji. Pa me to podsjetilo na jednu odličnu rečenicu, odličnu dakako iz moje perspektive danas, odličnu rečenicu koju je izgovorio gospodin potpredsjednik danas Vlade gospodin Grčić u jednoj TV emisiji u jeku sučeljavanja kada je kazao "Kada bismo mi otkrili što ćemo zapravo napraviti i što bismo napravili ako dobijemo vlast, tko bi za nas zapravo glasovao". I sada se toga podsjećam dakako jer da je program Kukuriku koalicije najavio povećanje PDV-a za 2% dodatno opterećenje građana, da su najavili i da su to najavili kolegice i kolege da će godišnje prosječno hrvatska obitelj izgubiti najmanje 2 tisuće zbog povećanja poreznog opterećenja, onda bi možda, možda rezultati izbora bili nešto drugačiji. Ali nećemo sada o izborima nego o proračunu koji je pred nama. Dakle, izlažem se na neki način i opasnosti budući daje hrvatski premijer gospodin Milanović na sjednici Vlade koja je usvojila proračun i poslala ga Hrvatskom saboru rekao: "Da je proračun sam toliko kompliciran sustav da ga prosječan um katkada ne može shvatiti", dakle izlažem se opasnosti da ipak kažem da smo mi nastojali proračun shvatiti da kod nas u klubu zastupnika ima itekako stručnjaka za sam proračun. I svakako izlažem se opasnosti da i sama izgovorim kako kaže premijer nešto poput cunamija podataka ali vjerujem da iz onoga što ću kazati u ime svoga kluba jasno razabrati o čemu i na što mi kao zastupnici upozoravamo. Želim reći na početku također da ćemo podnijeti nekoliko amandman kojima želimo prije svega ukazati Vladi na neke propuste po našem mišljenju, na neke propuste prije svega kada govorimo o rashodovnoj strani, reći ću nešto o kamatama, a vjerujem da će moji kolege kasnije u raspravi to detaljnije pojasniti. Dakle, ići ćemo s amandmanima bez obzira što znamo da Vlada neće prihvatiti te amandmane. Ali vjerujemo da će šira javnost pogotovo stručna javnost nakon naših amandmana uzeti proračun i analizirati ga dodatno. Dame i gospodo zašto mi smatramo da ovo nije dobro pripremljen proračun? Prije svega zbog toga što u pripremi proračuna pogotovo kada se govori o rashodovnoj strani izostalo je nešto što bi se mogla nazvati institucionalna priprema. priprema. Po našem mišljenju po našim analizama proračun je precijenjen sa prihodovne strane za otprilike milijardu i pol kuna, ali isto tako podcijenjen na rashodovnoj strani za otprilike isti iznos milijardu i pol kuna. Ukupno porezno opterećenje dakle unatoč opetovanim uvjeravanjima, tijekom evo ova protekla dva mjeseca o rasterećenju svakako ukupno porezno opterećenje raste i tako se prekida jedan pozitivan trend pred kraj rada protekle Vlade koji je imao tendenciju poreznoga rasterećenja. Ja bih podsjetila, dakako na to mislim da imam pravo, da imamo pravo mi u HDz-u podsjetiti na rasprave u srpnju 2009. u ovome Domu, u Hrvatskom saboru, na rasprave u trenutku kad smo morali donositi neke interventne mjere, povećanje stope PDV-a za 1%. Sjetite se rasprava o tome koje su se svodile isključivo na jednu ocjenu a to je harač, harač i harač. Međutim, po našim procjenama ovo sada povećanje PDV-a koje treba donijeti dakle i ukupno porezno opterećenje koje treba na prihodovnoj strani donijeti otprilike 2,5 milijarde kuna zapravo za najsiromašnije, za one koji najteže žive zapravo je harač puta 3, a za neke možda i harač puta 6. I vjerujem nažalost da će se to do kraja ove godine i vidjeti. raste porezno opterećenje i mi svakako nismo uvjereni da to porezno opterećenje, dakako kombinirano sa drugim mjerama koje Vlada predlaže, koje su temelj ovoga proračuna može dovesti do povećanog investicijskog ciklusa o čemu ću nešto kasnije. Dakle, mi svakako podupiremo ideju o kojoj govori i premijer i članovi Vlade, smanjivanje deficita. To je bio i program HDZ-a za izbore, parlamentarne izbore 2011. Mi smo jasno naznačili kako smanjivati deficit u ovoj godini, dakle na 3,8 pa onda 2,4, 1,8%, međutim nismo vrlo jasno predočili kako bismo to radili. Ono što se ovdje dogodilo dakle Vlada se igra porezima, ali to neće donijeti stabiliziranje financija. Dakle, proračun donosi smanjivanje rashoda samo na papiru, a povećava poreze i to sasvim sigurno po našem mišljenju neće neće dovesti do cilja koji podupiremo, a to je smanjivanje deficita. Dame i gospodo, rekoh već to je proračun koji nema institucionalnu odnosno nije u dovoljnoj mjeri pripremljen. Reći ću zašto mi u HDZ-u mislimo da je to tako. Govori se o smanjenju sredstava mase plaća, govori se i to vrlo paušalno i to promjenjivo s obzirom na to tko iz Vlade govori i koji dan govori, o smanjenju broja zaposlenih u javnim poduzećima. Tako je evo ministar Komadina rekao nedavno da će broj zaposlenih u Hrvatskim željeznicama smanjiti za 5000, drugi dan se ispravio i rekao da to nije točna brojka, ne znamo koja bi to zapravo brojka mogla biti, međutim jednako tako govori se o smanjivanju drugih obveza koje proizlaze iz kolektivnih ugovora. Govori se o smanjivanju odnosno ukidanju prekovremenih sati, o ukidanju mnogih obveza koje proizlaze dame i gospodo iz kolektivnih ugovora. Sa sindikatima ništa slično nije ispregovarano. I mi dakako postavljamo pitanje na koji način, primjerice izvući ću samo jedan element koji mi se čini zanimljiv i koji mogu dobro dobro i plastično elaborirati. Naime, smanjivanje ili potpuno ukidanje prekovremenog rada u državnim i javnim službama. Znači li to kad govorimo o specifičnim poslovima kao što je policija, kao što su vatrogasci, da se može dogoditi da netko u 16,30 u nekom gradu nazove policiju i kažem gledam, vidim da se ovdje događa moguća pljačka, a da službenik kaže žao mi je, moje radno vrijeme je isteklo, sada je 16,32 sati, prekovremeno mi neće biti plaćeno. Što će biti sa svima onima, svim policajcima prije svega koji rade težak posao, kojima se treba zaista pokloniti, koji moraju neplanirano često puta intervenirati. Evo sada mljekari prosvjeduju, tko osigurava prosvjede, policija, policajci. Na koji način, tako da rade i prekovremeno, tako da im treba i dodatna oprema. To spominjem zbog toga što ovaj sustav koji se predlaže realizirati kroz ovaj proračun nije dame i gospodo domišljen, nije do kraja domišljen i nema načina osim kolektivnog pregovaranja i nema načina osim dogovora sa sindikatima određene stavke koje ovdje nisu u rashodima planirane planirane smanjiti odnosno izostaviti. Ni božićnice, ni regres niti dar za djecu, ali ponavljam ni prekovremene sate. Ostaje dakako pitanje npr. u prosvjeti kako potpuno ukinuti rad na određeno vrijeme, ali i drugdje u državnoj službi. Kao što znate imamo mnogo odličnih službenica, one idu na rodiljni dopust, treba nekoga zaposliti tko će raditi taj posao, dakako privremeno. Što će to značiti, što će to značiti i kako će Vlada kao poslodavac odgovoriti na to pitanje. Govori se neprekidno dame i gospodo o povećanju investicija sektora države i istina je kad zbrojimo sve izdatke državnog proračuna i izvanproračunskih fondova i investicije konsolidirane opće države će u 2012. 2012. godini biti smanjene za 500 milijuna kuna i to će dodatno produbiti recesiju. Dakle, smanjit će se kapitalne potpore i transferi Hrvatskoj željeznici za oko 500 milijuna kuna bez jasnog plana restrukturiranja. Očito će se pojačavati odnosno nastojati provesti investicije javnih poduzeća u energetskom sektoru, djelomice kreditirati Hrvatske željeznice uz davanje državnih garancija bez prethodnog značajnog restrukturiranja sustava javnih poduzeća. I to je ono što potkrepljuje moju tvrdnju, našu tvrdnju da proračun nije pripremljen i da proračun ne stoji na pravim i zdravim temeljima. moći će se smanjiti sada gledajući puno manje nego što se danas predviđa, a isto tako moram spomenuti i to su naši glavni argumenti u toj tvrdnji, moram spomenuti i neke apsolutno podcijenjene stavke proračuna i tražit ćemo dakako kroz naše amandmane odgovor na pitanje hoće li Vlada uznastojati i dalje da te stavke zapravo ostanu u zraku. Prije svega, rashodi neće moći biti smanjeni jer ovog trenutka novac nedostaje i apsolutno je potplaniran primjerice kod mirovina. Dakle, po našoj procjeni nedostaje oko 300 milijuna kuna. Govorim dakako u kontekstu indeksacije, govorim u kontekstu indeksacije evo gospodine zastupniče Hrelja koji će sigurno u listopadu značiti apsolutno više od onoga što je predviđeno. Ali jednako tako podsjećam da je primjerice za sljedeću godinu predviđeno povećanje od samo 70 milijuna kuna. Tako da mi tražimo odgovor što će to značiti? Hoće li se u ovoj godini zapravo dodatno udariti na mirovine? Kod nezaposlenih u kontekstu ovih otpuštanja, ovog smanjivanja u javnom sektoru, odnosno u državnoj upravi sasvim sigurno nedostaje najmanje 100 milijuna kuna jer će se broj nezaposlenih povećati za kamate. Dame i gospodo, Vladi za kamate u rashodima državnog proračuna nedostaje oko 800 milijuna kuna. Ne stignem dalje elaborirati. To će biti jedan od amandmana Hrvatske demokratske zajednice. Mi ćemo predložiti 800 milijuna kuna povećanja na poziciji Isto tako, već sam rekla regres i božićnice itd. nisu predviđeni i posebno što želim, na što želim upozoriti jest Fond izravnanja i decentralizirane funkcije. 353 milijuna kuna je smanjen. Iz toga se financiraju i zdravstvo i školstvo i vatrogasci. Kakve mjere će biti poduzete za takve uštede Na kraju želim ponoviti ono što sam malo prije u jednom ispravku netočnoga navoda rekla. Kreditni rejting Republike Hrvatske u ovom trenutku drži Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Drago nam je da Vlada Republike Hrvatske koja nije, čiji članovi danas tada u opoziciji nisu glasovali za taj zakon danas ga se pridržavaju i danas upravo ministar Linić često na njega se se poziva, a tada kad je trebalo imat hrabrosti dići za taj zakon ruku uz proračun Republike Hrvatske za 2011. onda za to nije bilo hrabrosti. I činjenica da je prethodna Vlada završila pregovore, da smo potpisali pristupni ugovor i da ćemo 1. srpnja 2013. postati članica Europske unije. Za kraj bih samo citirala jednu izjavu gospodina Linića, danas ministra financija koji je 2009. kad smo povećavali stopu PDV-a za 1% rekao: "Teško mi je uopće komentirati sve gluposti koje radi aktualna Vlada. Ne stignem reći što mislim, a oni već predlažu neku drugu stopu. SDP je protiv povećanja PDV-a." Dame i gospodo, klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovaj proračun. Hvala. **Šprem, Boris Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh, a onda će gospodin predsjednik Vlade također se uključiti u raspravu. Izvolite. Gospođa potpredsjednica Kosor iznijela je jedan niz navoda koje bih ja rado ispravio i komentirao, pogotovo jer sam osoba koja je prva njen krizni krizni porez nazvala haračem. Međutim, neću to sad napraviti. Ostavit ću to za neku drugu prigodu. Ovdje bih htio samo ispraviti jedan navod koji bi mogao unijeti pomutnju odnosno krivo razumijevanje. Ona je navela da bi mjera smanjenja ukupne mase sati provedenih na prekovremenom radu koja je predložena ovim državnim proračunom mogla također pogoditi i neke posebne djelatnosti i smanjiti učinkovitost recimo policije i vatrogasaca. Ne bi bilo dobro da to ostane u zraku jer to su djelatnosti koje rade u smjenama. i policija i vatrogasci rade 24 sata i nema nikakve mogućnosti da bude bilo koja usluga koju oni kao javni servis pružaju ugrožena. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Gospodin predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Hvala. Pa mislim da je ako ništa drugo i red da se očitujem na izlaganje predsjednice kluba najveće opozicijske stranke. Svaka čast Zakonu o fiskalnoj odgovornosti koji sam evo osobno, to nije autorstvo predlagao kao koncept godinu i pol dana prije nego što je usvojen. Međutim, je li dovoljan Zakon o fiskalnoj odgovornosti da bi se zaista donio određeni proračun. Je li to dovoljno? Ima ona poslovica ovdje je Rodos, ovdje skači. Ovdje, da …/Govornik se ne razumije./… Mi predlažemo proračun koji je manji u rashodima. To do sada ni jedna Vlada nije učinila. Zašto nije učinila? Nebitno. U ovom trenutku to je više potpuno nebitno. Naša očekivanja i naše projekcije su jedne, vaše su druge. I u okviru toga ćemo se nadmudrivati i dokazivati. Mi tvrdimo i vjerujemo da ukupno porezno opterećenje u širem smislu riječi jer mi kao teret gospodarstva kao i vi naravno vidimo i doprinose nije veće. I da je naša kalkulacija ispravna i da će se pokazati kao dobra za Hrvatsku. Vi ćete tvrditi drugo. Ali moje pitanje vama glasi, znam da na ovakav način ne možemo razgovarati i da mi ne možete odgovoriti preko klupe, retoričko je pitanje. U zadnjim danima i mjesecima bivše Vlade čulo se o problemu prekomjerne zaposlenosti, viškova u javnom sektoru, državnoj upravi. U vašem programu koji nije loše pisan moram ovdje otvoriti srce, ali nije provođen je također pisalo da se želi postići ušteda na masi plaća. Kako pitam? Dakle otvoreno. Teme kolektivnih ugovora, božićnica, regresa, darova za djecu su teme o kojima moramo u ovom dosta kompliciranom trenutku razgovarati. Danas je predsjednik kluba laburista u jednom trenutku sugerirao da polako ukidamo kolektivne ugovore, tako je rekao bez. Dakle, to naprosto nije točno. Kolektivno pregovaranje ostaje vrlo važan i prisutan instrument. Ali ćemo o konkretnim pravima, odnosno stavkama tih kolektivnih ugovora morati otvoreno razgovarati. Jel' to fer? Ja mislim da je fer, da unaprijed to kažemo. Nemojmo se vraćati na ono što je bilo. Naravno vaše je puno pravo da citirate svaku našu izjavu pa i one konfuzne i loše kakvih je možda i bilo. Ali idemo vidjeti šta je pred nama. Kako je itko mislio uštediti na masi plaća? Otkazima? Ja vam sad neću reći recite to. U državnoj upravi, prije svega u javnom sektoru postoji određena stabilnost i sigurnost radnog mjesta, postoji. Iznad toga je uglavnom nema, čak ni u javnim poduzećima. Dakle, oni koji imaju kakvu takvu sigurnost u ovom trenutku će morati pristati na određene koncesije. Ja tu sigurnost nemam. Ja nemam posla, ja nemam poslodavca kojem se mogu vratiti ako mi građani otkažu povjerenje kao vjerujem niti vi. Dakle, moramo sa ljudima otvoreno razgovarati i reći što je moguće, a što je nemoguće. Ne želim navoditi osobni primjer, ali ja nisam nikada u javnoj službi dobio ni tražio ni sata prekovremenog posla. Ne očekujem od ljudi a naročito ne od policajaca i vatrogasaca da se satiru i ubijaju od posla, izlažu pogibelji, a da njihov status nije reguliran, ali mi ćemo prije svega očekivati od ljudi da rade više, da rade kvalitetnije, da budu učinkovitiji, produktivniji, da prihvate činjenicu da im je status koliko toliko siguran naspram onih mnogih u hrvatskom društvu kojima nije, onim nekim poljoprivrednicima, ali da daju svoj doprinos svatko na svoj način. I to je ono o čemu mi ovdje sada razgovaramo. Ja vas neću navlačiti na tanak led i postavljati očita pitanja kako ste mislili provesti neke od ušteda koje ste najavljivali. O otkazima pa i to je legitimno. Možete to reći, ne morate to reći. Dakle, posebni dodaci na plaće u ovom trenutku su tema za razgovor. S druge strane kakva takav sigurnost. S one druge strane potpuna nesigurnost. Moramo izgraditi društvo koje će biti sigurnije i stabilnije za sve. Gradimo zemlju u kojoj će što više ljudi raditi, dakle konačno je rasprava došla na to koliko zaposlenih, ne koliko novih radnih mjesta u godinu dana. To su fikcije, pa nitko ne može realno iskalkulirati ali koliko ljudi želimo da radi u Hrvatskoj da bude aktivno na tržištu rada, da rade, na ovakav ili onakav način. Kada sam se počeo baviti poslom kojim sam se bavio onda sam bio naravno tu su puno izgrađenije i bogatije države, ali zašto ne bismo barem ono sanjali na javi da možemo biti takvi. Imaju po 40, 50 dana godišnjeg odmora u sjevernim zemljama. Zato jer na takav način otvaraju prostora svima da rade. za nas je možda malo kasno ali moramo tražiti nove načine. Dakle, budimo realni. Ovaj proračun je realan proračun, on nije imaginarij nobelovaca. On je pisan i kalkuliran realno. Na njemu su radili ljudi koji su radili kao tehničke osobe i stručnjaci i za bivšu Vladu i za onu prethodnu. Realan je, realan. Ja sam racionalni optimist, a nadam se da vi niste pesimist. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Zastupnica gospođa Jadranka Kosor. Ispravak netočnog navoda. Izvolite. Dapače, optimista gospodine premijeru. Ispravljam netočan navod gospodina Milanovića koji je spomenuo Zakon o fiskalnoj odgovornosti da ga je on u neko doba predlagao. Da, to je bio drugačiji zakon ali ja sam govorila o činjenici da vi kao Klub zastupnika SDP-a niste glasovali za taj zakon, niste dali potporu zakonu, dapače. Kada se glasovalo o samom proračunu gospodine Milanoviću vi ste bili u Kastvu, a niste bili na glasovanju o proračunu za 2011.to je činjenica. Što se tiče smanjenja broj zaposlenih u državnoj upravi, naš model smo ostavili, primijenite ga 2 za jedan. O tome je nedavno govorio i gospodin Grčić ali je rekao jedan za dva, a mi smo predlagali dva odu jedan dođe. I što se tiče općenito tog problema Zakon o radu, kolektivni ugovori gospodine predsjedniče Vlade kolektivni ugovori malo prije ste rekli da se Zakon o radu neće mijenjati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U ime Kluba nacionalnih manjina gospodin zastupnik Nedžad Hodžić. Izvolite. Na koncu slijedi predstavnik Kluba HSU-a gospodin Silvano Hrelja. Izvolite gospodine Hodžić.

Pred nama je proračun RH za 2012.godinu povijesni dokument koji po prvi puta od osamostaljenja RH predviđa smanjenje budžetske potrošnje u odnosu na prethodnu godinu. O visini tog smanjenja se naravno može govoriti na različite načine. Da li su rezovi dovoljno duboki ili nisu, može se polemizirati ali smatramo da ta činjenica smanjenja rashodovne strane i prije svega šalje jasnu poruku da na dosadašnji način dalje ne možemo odnosno da bismo sa daljnjim trošenjem proračunskih sredstava bez pokrića u vlastiti prihodima vrlo brzo se približili u situaciji u kojoj je danas Grčka. Dakle, u krizi smo, a da će ona potrajati i da je Vlada RH svjesna te činjenice vidljivo je iz projekcija državnog proračuna za 2013.i 2014.godinu. Pred nama su godine u kojima ćemo imati male stope rasta, a potrošnju ćemo morati imati takvu da iz godine u godinu moramo ići k smanjenju deficita državnog proračuna što Vlada ovim projekcijama i predviđa. Klub zastupnika nacionalnih manjina će podržati ovaj proračun i poželjeti Vladi ali i svima nama da taj proračun bude i ostvaren odnosno da snaga naše ukupne gospodarske aktivnosti bude dovoljna da proračun puni u planiranim okvirima, a da odgovornost u svim resorima bude takva da potrošnja ne probije ovim proračunom zadane okvire. Posebno zadovoljstvo Klub zastupnika nacionalnih manjina izražava i prema činjenici što su sredstva za financiranje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji se financira preko Vladinog savjeta za nacionalne manjine ostali na razini prošle godine odnosno samo su neznatno smanjeni. Također i u projekcijama od proračuna za 2013.i2014.godinu. **Šprem, ostaju na istoj razini što govori o svjesnosti i odgovornosti Vlade prema provođenju ovih programa i očuvanju i njegovanju kulturnih i inih specifičnosti pripadnika nacionalnih manjina. No u ovoj raspravi u ime Kluba zasutpnika nacionalnih manjina želimo reći sljedeće. Načelno mi smatramo da su danas rezovi na rashodnoj strani proračuna nužni ali i da negativno utječu na ukupnu potrošnju što je negativan efekt. Molim vas lijepo./ … Rješenja i izlaska iz krize nalazi u iznalaženju načina da se proračun što više puni vlastitim sredstvima. Tu vidimo nekoliko bitnih stvari u kojima bi Vlada u svom budućem radu mogla voditi računa ili planirati određene mjere. Prvo, iznalaženje načina da više od 10 milijuna turista koji u našoj zemlji ostvare preko 60 milijuna noćenja potroše što je moguće više tijekom svog boravka. Smatramo da je jedan zadatak o kojem o kojem se u budućnosti mora razmišljati i o čemu trebaju voditi računa i više ministara ali i ukupna turistička privreda. Drugo, građevinarstvu danas treba silan poticaj i na tom tragu bi trebalo razmotriti mogućnosti smanjenja PDV-a na termoizolacione materijale kao i poticajne mjere za adaptacije postojećih objekata što bi pored najavljenih javnih radova u kojima u kojima bi građevinarstvo poprilično participiralo popravilo vrlo nezavidnu sliku i položaj građevinara danas u RH. Treće, u domeni smanjenja sive ekonomije smatramo da bi itekako bilo bitno razmotriti mogućnost uvođenja za manja poduzeća paušalnog oporezivanja i da bi efekti ali naravno pooštriti disciplinu oko rada na crno smatramo da bi ti efekti bili zbilja mogući i vrlo bitno i doprinosili na ovoj ulaznoj strani bi se reklo proračuna RH. Četvrto, posebnu pažnju bi Vlada i Ministarstvo financija trebali obratiti na ponašanje poreznih vlasti prema malom i srednjem poduzetništvu u Republici Hrvatskoj. U prošlosti smo svjedočili frapantnom bezakonju koje provode pojedini inspektori, a da im zaštitu u tome pružaju sve državne institucije u fazi prigovora u žalbenim pa čak i upravnim postupcima koji se kasnije vode. Time se šalje vrlo loša poruka poduzetnicima kojih kojih apsolutno sputavaju u njihovim aktivnostima, a neke tjera i u sivu zona rada. Porezni nadzori moraju biti zakonit postupak u kojem se utvrđuje eventualno neplaćene poreske obveze, a ne postupak kojim se puni državni proračun na način da se poreske obveze naprosto izmišljaju. Prije nekoliko godina je grupa poduzetnika u Istri morala izaći na ulicu i u medije, blokirati ceste da bi se pokušala zaštititi od bezakonja koji su provodili pojedini inspektori i pročelnici poreznih uprava koji će kasnije čak završiti i u pritvoru i sa optužnicama. Nije ni mjesto niti vrijeme da se ovi slučajevi detaljno elaboriraju ali radi …/Ne razumije se./… i ponašanja inspektora citirat ću samo jedan bitan detalj: u poreznom nadzoru obavljenom u poduzeću sa više od 100 zaposlenih od kojih su svi na neodređeno vrijeme, u kojem radi 50 žena i sa neto plaćom spremačice od 3200 kuna inspektor u svom nadzoru izmišlja nadozidavanje dva stana po 64 kvadrata i time stvara izmišljenu nepostojeću obvezu od preko milijun kuna za poduzeće. Istovremeno sudski vještak kojeg je poduzeće angažiralo, citiram, kaže sljedeće: ja kao projektant, konstruktor, statičar, sudski vještak i mentor kandidatima za sudske vještake ne vidim na objektu nadogradnju. Dakle ta priča košta milijun kuna firmu koja zapošljava 100 ljudi. Ovaj milijun kuna je jedan od dva milijuna ovrhom naplaćenih izmišljenih obveza koje niti do danas tom poduzeću nisu vraćene. Zašto je to tako ilustrirat ću, samo još jedan citat iz tog slučaja koji je ovo možda malo odskače od teme ali je vrlo bitno u funkcioniranje poreskih vlasti, dakle inspektor je došao u poduzeće i umjesto da radi svoj posao, a šefica knjigovodstva vodi zabilješke o njegovom ponašanju i šta to sve skupa od nje traži i u jednom momentu ona zapisuje sljedeće. Izjavio je da je firma utajila od države 3,5 milijuna kuna jer smo po gradilištima stavili troškove u bilancu, a prihod nismo priznali. Kad smo mu dokazali da to nije točno izjavio je da se poslije rata broje mrtvi i da će on kod nas svejedno nakupiti taj iznos. Dakle imate situaciju da vam porezni inspektor dođe u firmu sa nakanom koliko on treba da napuni, koliko treba da nakupi i to u poduzeću koje je u zadnje dvije godine u to doba zaposlilo više od 70 ljudi, koje je zaduženo do grla kod banaka, koda leasing kuća. Dakle stotinu ljudi ne zaposlite tek tako, a s druge strane kasnije će bit osuđen ili proveden je postupak znači za mito i korupciju, jedne kako bi se to reklo popularno reketari a s druge strane radi za svoj groš. Dakle ta praksa naprosto naprosto mora prestati. Ja se nadam da to nema nikakve veze što su vlasnici tog poduzeća, a primjera je takvih jako puno u Istri bilo, dakle to je bilo cijeli jedan front, mislim da ne bi smjelo imati veze to što su vlasnici pripadnici nacionalnih manjina, ali takvo što se ne smije nikome događat. Dakle to se naprosto ne smije događat. Poduzetništvo pogotovo u današnjoj situaciji treba podršku i razumijevanje od poreskih vlasti što bi stvorilo kod njih dodatan motiv za daljnji rad i daljnji angažman. Ako nas se, a ja i sebe svrstavam još uvijek u tu priču, ako nas se reketari onda mi se povlačimo, idemo u defanzivu i to rezultira negativnim efektima na ulazu na na prihodovnoj strani proračuna. Još jednom na kraju, podržat ćemo ovaj proračun i želimo svaku sreću pri njegovoj realizaciji. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. I na kraju u ime kluba HSU-a, gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Evo pročitat ću i obavijest da predsjednik Odbora gospodin Valter Boljunčić saziva sjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu danas u 14,30 u dvorani Stjepana Radića 133, dakle u 14,30, dvorana 133. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, poštovana gospodo ministri i članovi ministarstava, članovi Vlade. Evo meni je ovo 15. put da slušam u devetoj godini mandata prijedlog proračuna i definitivno svaki je bio stvar političke odluke, svaki je bio odnos između političke većine i manjine u Hrvatskom saboru, odnosno ovisio je o koncepciji onoga tko je imao većinu u Hrvatskom saboru. Dakle proračun jest stvar političke odluke. Naravno ocjena će građana biti koliko je on prilagođen trenutnim uvjetima ili nije, koliko je on pravičan ili nije. Da, točno je rekao premijer Milanović da je novo nepoznato i izazovno, točno je da u sebi krije opasnost, to novo krije opasnost ali krije i šansu. Na nama je da šansu prepoznamo i da je iskoristimo. Da, točno je da tražimo i novi model izlaska iz ove situacije i taj model sigurno mora biti socijalan i sigurno mora biti razvojan, a ustvari biti će onakav koliko je realno moguć, biti će svojevrsni kompromis. Izrečena je ovdje tvrdnja da zemlje koje su počele s reformama ranije stoje bolje. To je točno, njihove reforme za razliku od naših su dugoročne, projekcije realne i nisu većina njih živjeli standard iznad njihovih mogućnosti. Evo da vam ilustriram, mirovinska reforma u Njemačkoj koja je jedna od najbolje stojećih u ovoj kriznoj situaciji, još uvijek traje. Oni nisu imali ambicija da budu veći vjernici od pape i da reformu završe u 10 godina nego su je dugoročno planirali, veoma realno a nisu bogme ni dali prednost u uvoznoj ekonomiji nego su sav svoj razvoj bazirali na svojoj pameti i na proizvodnoj ekonomiji. To je ta bitna razlika i to je prostor prema kojemu moramo moramo zaokrenuti. Da, rečeno je ovdje da po starom više ne može. To opet ne znači da sve što je staro ne valja, to ne može nitko reći i na taj način ne može suditi ali sigurno je da ne možemo živjeti na razini iznad svojih mogućnosti, odnosno ne možemo trošiti više nego što je zarađeno. Ovdje isto tako na neki način ilustrirana razlika između blagajne i proračuna. Da, blagajna je uvijek isključivo koncentrirana na preživljavanje. Proračun bi trebao biti razvoj, a mi moramo ipak ovdje odlučiti i definirati prioritete. Dakle, ne možemo apsolutno garantirati razvoj, ali moramo odlučiti koji su nam prioriteti i to je veoma teška odluka odluka za svaku Vladu, pa i za ovu Vladu. Isto tako komentiram ono što je premijer rekao rashodovna strana proračuna ne može više po starom. Ali dodajem odmah, ni prihodovna strana proračuna ne smije više po starom. Dakle, ne može biti da netko ima u ministarstvu ekskluzivno pravo da netko ne plati svoje obaveze. Dakle, taj se sustav jednostavno iz temelja mora promijeniti. Ne može se dogoditi 2007. godina kada je Hrvatska obnovila svoj Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Njemačkom i kada je napisala za ubiranje poreza prednost ima Njemačka, a Hrvatska uređuje infrastrukturu našim građanima i na usluzi je našim građanima koji ovdje žive, a porez plaćaju Njemačkoj zato što je netko u tim pregovorima pristao da prednost ima Njemačka. Naravno da oni znaju bolje nego mi cijeniti svoj novac i naravno da danas traže plaćanje poreza 3 godine unazad. Pazite, radi se od 290 milijuna eura godišnjih godišnjih primitaka po osnovi mirovine iz Njemačke. Svaka mirovina u Njemačkoj iznad 500 eura oporezuje se po poreznoj stopi od 25%. Naša mirovina iznad 3400 oporezuje se sa 12%. Da li se netko potrudio da tim ljudima objasni da bi im bilo jeftinije plaćati porez u Hrvatskoj. Da li smo napravili sustav koji štiti naše građane i da im damo savjet kako da se oslobode tog tereta plaćanja jer i tamo postoje porezne olakšice. Uglavnom, kako god bilo umjesto da smo prihodovali 50 milijuna kuna godišnje po osnovi poreza na te mirovine naši građani za koje ćemo morati i dalje skrbjeti i dalje skrbjeti i sve ono što čini standard života osiguravati na teret države oni će i dalje plaćati više od 100 milijuna kuna godišnjeg poreza u Njemačkoj. Proračun nije idealan, a u stvari tog idealnog i nema. Sve je to kompromis, ali nije dobro ako je kompromis pod svaku cijenu ako je sam sebi svrha. Ali ovo nije kompromis takve vrste. Ovo je kompromis između želja i mogućnosti i previše vremena je iza nas gdje su nam želje bile u velikom nesrazmjeru sa mogućnostima. Prelazim na dio koji je u žiži interesa Hrvatske stranke umirovljenika i konstatiram da je proračun za umirovljenike povećan i nakon dvije gladne godine bit će u travnju isplaćeno povećanje mirovina, odnosno indeksacija ili usklađivanje. Uvažena bivša predsjednica Vlade gospođa Kosor ne mora biti zabrinuta, jer i meni je zaparalo oko da ima samo 200 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu ona je procijenila da je to premalo. A ja tvrdim da bi uvažena gospođo Kosor trebali znati da zakon koji ste vi donijeli prošle godine je prihodovao u proračun, odnosno prihodovati će 60 milijuna kuna po osnovi poreza, zato što je dodatak ušao u mirovinu i naši umirovljenici su postali porezni obveznici. Oni nikad nisu ni trebali dobit dodatak da je bilo po onom kako je Hrvatska stranka umirovljenika predlagala, nego im je to trebalo biti povećana osnovica još 2007. godine ali bili su na dobitku sve ove četiri godine jer se dodatak nije oporezivao. Isto tako, trebali bi znati da svaki novi umirovljenik koji ulazi u sustav ulazi sa prosječno 20% manjom plaćom, manjom mirovinom pa je tako na raspolaganju za indeksaciju umirovljenika negdje oko 400 milijuna kuna i to će biti dostatno za ovu godinu. za ovu godinu. Povećan je neoporezivi iznos mirovina sa 3200 na 3400 kuna i govorili o indeksakciji, govorili o povećanju neoporezivog dijela nikad nije dovoljno ali je ovo stvarni kompromis između mogućnosti i želja koje su neograničene. Svi programi u funkciji kvalitete živoga u trećoj životnoj dobi Dakle, ne može se prigovoriti ovoj Vladi da bilo koji dobar program koji je usmjeren prema kvaliteti života treće životne dobi da nije podržala. Nadalje, socijalne potpore, zdravstvena skrb, dostupnost zdravstvene zaštite se održavaju na istoj razini. Na istoj razini se naročito održavaju potrebitima, a smanjuje se najviša participacija u zdravstvenom osiguranju sa 3000 na 2000 kuna. Jedino sa čime nismo zadovoljni je 3% zdravstvenog doprinosa za umirovljenike. Tih 55 milijuna kuna neće spasiti državu, ali ja se nadam da će ovo biti zadnja godina u kojem će oni plaćati taj zdravstveni doprinos, jer je to jedinih 25000 građana, sada već 25000 građana koji plaćaju zdravstveni doprinos i nikako nitko ne može reći da je to izraz njihove solidarnosti prema svima jer solidarnost se tako u društvu ne aplicira. Ali živim u nadi da je ovo zadnja godina, a tako smo i napisali u planu 21 da ćemo taj problem riješiti. Raduje me najava još makar to značilo i rebalans proračuna ove godine, ali raduje me još pravednija raspodjela poreznog opterećenja. Ima mjesta za to u periodu koji je pred nama, kad sjednemo na miru, ima i stavki gdje ovo treba ministre financija provesti jer postoji i razlog da se to učini i postoje nelogične situacije da neki ljudi, a njih ima više od 1000 koji u Hrvatskoj primaju najviše plaće još na kraju godine ispostave Poreznoj upravi zahtjev za povrat više uplaćenih doprinosa i dobiju 13 plaću. To je nešto s čime se ja Nije puno, ali je 15 milijuna kuna godišnje koji se vraćaju tim ljudima sa najvećim plaćama u Hrvatskoj. To nisu ove naše saborske plaće da skinemo sa toga krinku. Koliko god javnost mislila da je ovo previše radi se o onim plaćama koje idu i preko 100 tisuća kuna mjesečno, a takvih ne možete ni zamisliti i u Hrvatskoj ima. Prema tome, raduje ova još pravednija raspodjela sa više poreznih stopa jer bi to bilo doprinos da onaj tko ima više i na neki način snosi teret krize u većem obimu. Naravno, moglo bi se još puno govoriti o proračunu, ali nema smisla ponavljati. Danas će naši kolegice i kolege govoriti govoriti i o detaljima ovog proračuna. Mislim da je ovo sasvim dovoljno sa načelnih pozicija. I na kraju želim reći da će nam svima biti teško da i biračko tijelo koje na neki način predstavljeno ovdje dominantno i koje je nama u žiži političkog interesa zna da će biti teško. Isto tako u okviru svojih mogućnosti doprinijeti će prevladavanju ove krizne situacije u Hrvatskoj i stvaranju pretpostavki da kroz novi razvoj kroz godinu, dvije počinjemo polako ići prema gore, ali da stvorimo pretpostavke i da dijelimo ono što je zarađeno. Klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će u svakom slučaju ovaj proračun. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Gospođa potpredsjednica Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Netočna je tvrdnja gospodina Hrelje da će za mirovine biti dovoljno i drago mi je da me tješi da se ne moram brinuti ali brinem se naravno jer znam čitati proračun. Znači povećanje od 325 milijuna kuna ove godine ako se uzme u obzir i nužnost odnosno potreba ineksacije koja slijedi i povećanje rashoda u tom smislu od travnja svakako do listopada kada će taj iznos biti još veći, kaže da nužno nedostaje oko 300 milijuna kuna. želim podsjetiti budući da je govorio o mršavim godinama da smo mi za 2011. iznos za mirovine povećali gotovo za 600 milijuna kuna i takvo povećanje uklopili u zamrznute rashode rashode proračuna za 2011. godinu. dakle, netočno je da neće nedostajati, točno je da će nedostajati. A budući da je gospodin Hrelja već najavio rebalans, onda je jasno na koji način će se raditi. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo. Saborski zastupnik gospodin Hrelja je rekao da je zdravstvena skrb jednako dostupna i za to garantira ovaj proračun što apsolutno ne odgovara istini. Ako ćemo vidjeti zadnje podatke po nacionalnoj listi čekanja vidljivo je da je u prvim mjesec i dva dana već povećanje povećanje liste čekanja, ali to je i razumljivo iz razloga što je HZZO po prijedlogu ovog proračuna ostao bez gotovo milijarde kuna. Dakle, apsolutno je nemoguće uz smanjenje prihoda HZZO od milijardu kuna i povećati dostupnost zdravstvene usluge. Isto tako bili ste jedan od najvećih zagovornika ukidanja 3% doprinosa i podsjetit ću na riječi iz kampanje, čim dođemo na vlast ukinut ćemo 3% doprinosa za zdravstvo. Ja se zalažem i dalje da ta 3% doprinosa ostanu. I uvjeren sam da ni ova Vlada neće s obzirom na situaciju ukidati ni u prvoj godini doprinos od 3%. I već je sada vidljivo da je zdravstveni sustav uistinu najveći gubitnik ovog proračuna i vidjet vidjet ćemo prvi kvartal ove godine. garantiram po ovome proračunu da će zdravstvo generirati nažalost milijardu kuna novog duga odnosno dospjelog duga. Hvala lijepa. I na kraju u ime Vlade njezin predsjednik gospodin Zoran Milanović. Izvolite. Ovo je jedna od najmirnijih rasprava o proračunu koje sam gledao, a gledao sam mnoge i sudjelovao sam u mnogima. To nije zato po mome sudu jer ljudi su previše pomirljivi ili je naprosto prestala politika biti ono što politika je, a politika je jedno konfliktno nadmudrivanje vrlo često. Nego usuđujem se reći to je zato jer je većini među nama puno toga jasno i građanima je puno toga jasno. Možda je nekima od njih ne želim im ovdje povlađivati nekima od njih, bilo jasnije i prije nego nekima od nas. Ali sada je većem broju ljudi manje-više puno toga jasno. I to je jako dobra osnova za raditi posao. Ovaj proračun vjerujem da ćemo se tu također složiti je proračun koji ne podilazi nikome. Kao što ste čuli, kao što ste čuli nismo se posebno obraćali niti jednoj socijalnoj interesnoj cehovskoj skupini i slali im poruke, mislimo na vas, posebno nam je stalo do vas, na srcu ste nam. Želimo biti pravedni prema svima. Naravno ne možemo udovoljiti svakome, moramo imati nekakve kriterije. Vjerujem da oni u ovom proračunu postoje. Jer onaj na kraju tko želi udovoljiti baš svakome neće udovoljiti nikome, ali nemamo favorite, mislim da je to važno. I tko god misli drukčije neka to kaže, neka to dokaže ali ja vjerujem ovako. Ovdje je kolega Burić iz HDSSB-a citirao jednog bošnjačkog mislioca iz 16.stoljeća ne sjećam se točno ni imena mislioca niti mogu potpuno reproducirati citat, ali bit tog citata po onom što ja znam još starija. To je naprosto poruka o redu. Može se vratiti ne znam u 13., 14. stoljeće u vrijeme prvih bankara koji su financirali nezasitne vladare u srednjem vijeku, Fuggera iz Ausgburga, njemačke novčarske kuće i priča je uvijek ista. Jako dobro je sublimirano u jednoj novijoj knjizi, a naslov te knjige je prevedeno s engleskoga malo ironičan kaže "Ovoga puta je drukčije: 8 stoljeća financijskog ludila", "This time is different" i autori pokušavaju dokazati nešto što je dokazivo samo po sebi da nije ovoga puta drukčije nego da je svaki puta isto. Naime, kada nastupi kriza ili kada se kriza pojavljuje kada se komeša onda je uvijek argument vladara fiskalnog vladara suverena da odmahne rukom i da kaže, ne, ne, ovoga puta nema prijetnje, ovoga puta su okolnosti drukčije, pa smo to slušali zadnjih 8 godina. U zapadnom svijetu kada su neki upozoravali da se svijet da se svijet kreće prema krizi i da je sustav neodrživ, da je sustav kredita u Americi neodrživ, da stvara masu nenaplativih kredita, da ljude potiče da troše nezarađeno odgovor je bio ma da, ali nije to isto kao prije 20 godina, kao prije 70 godina. Uvijek taj lakomisleni odgovor ovoga puta je drukčije. Uvijek je isto, u tome je bit. Uvijek je priča o tome da jedna vlast pa druga vlast pa cijela garnitura vlasti neobuzdano i neodgovorno troši i da ne gleda i ne vidi kamo to vodi. I kada stvar dođe na naplatu da onda nije u stanju poduzeti potrebne mjere. Ustvari nitko nikada nije bankrotirao, barem u novijoj povijesti, zato što je preko noći postao gladan, gol i bos, govorim o državama, govorim o suverenim bankrotima, nego zato što u trenutku kada je sve postalo očito nije bilo snage da se donese politička odluka da tako više ne može i da se shvati da ovoga puta nije drukčije nego da je svaki puta isto. Lakomislena vlast, naivna vlast, nekada i zlonamjerna vlast koja na neodgovoran način rasipa ono što nema ne vodeći računa o tome što će biti sutra. I to je bit ove priče. Mi jesmo lijevo liberalna Vlada, mi smo socijalno osjetljivi, to je i desna Vlada bila isto na određeni način socijalno osjetljiva. Mi jesmo vjerujem i poduzetnička Vlada, mi želimo olakšati i stimulirati onima koji stvaraju i vuku naprijed da im bude lakše, ali na kraju dana, a europsko iskustvo danas to govori vrlo jasno, mora postojati fiskalna odgovornost, mora se znati koliko se ima, što se troši i na što se troši. I u tom smislu svi mi moramo biti na određeni način i konzervativni. Ja socijalno i po društvenim vrijednostima nekada neću biti konzervativan ali kada je novac u pitanju, a naročito novac koji nije moj onda moram biti konzervativan, a konzervativan tu znači biti odgovoran. Znam, bojim se da će ovo što govorim biti citirano i upotrebljavano na druge načine pa unaprijed se ograđujem od krivih citata onoga što sam rekao. Ali vrijeme je u kojem moramo jako paziti kako raspolažemo novcem koji danas nemamo da bismo ga stvorili i sutra imali. U tom smislu drago mi je da je ovo bila jedna civilizirana rasprava sa malo vjerujem da ćemo ovaj proračun usvojiti. vjerujem da ćemo ovaj proračun usvojiti. Za godinu dana vidjet ćemo što smo napravili, a do tada na nama je da shvatimo da ni ovoga puta kao i nikada u povijesti nije drukčije nego da je uvijek isto odgovorna vlast neodgovorna vlast. Hvala. Hvala lijepo, gospodine premijeru. Ispravak netočnog navoda gospođa potpredsjednica Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Imam potrebu ispraviti netočan navod, a i podsjetiti istovremeno na ono što se događalo prije godinu ili prije dvije. Gospodin Milanović, premijer kaže da je ovo bila jedna od najmirnijih rasprava do sada, svakako jest ali to tumači na krivi način. Dakle, da smo mi nešto ako smo danas u opoziciji razumjeli to je prije svega gospodine predsjedniče Vlade mirnija rasprava do sada što se mi i u opoziciji znamo ponašati državnički, zbog toga što mi govoreći i kritički o vašem proračunu nismo vrijeđali, nismo podmetali, nismo govorili o povećanju PDV-a za 2% kao o haraču i o tome, a pogledajte citate iz prošlih rasprava da gulite nešto sa leđa narodu itd. itd. A o nerazumnom trošenju o tome ćemo nešto kasnije. za koliko raste ured, vaš ured u Vladi i mislim da to upravo jest pravi primjer nerazumnog trošenja novca poreznih obveznika. Hvala. Hvala lijepa. Dakle rasprava po klubovima je iscrpljena. Premijer gospodin Milanović je u završnoj riječi se obratio i završili smo taj dio rasprave. Ja predlažem doduše upola manju stanku od 45 minuta do 14,15 pa da nastavimo sa pojedinačnom raspravom. Hvala lijepa. U 14,15 se vidimo! Hvala